Я прошу всіх заходити в зал, прошу Секретаріат повідомити, що зараз відбудеться реєстрація.

Зареєстровано 324 народних депутати. Ранкове пленарне засідання оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашої колеги Наталії Володимирівни Кацер-Бучковської. Привітаємо пані Наталію з днем народження. Також хочу повідомити, що в президію надійшло дві заяви на перерву, яку готові замінити виступом. Також виступ після вчорашньої перерви. І, колеги, я зроблю одне коротке повідомлення. Вчора ми стали свідками, на мою думку, трошки зловживання права, коли двічі протягом дня були взяти реальні перерви під час розгляду важливого Закону про мову. Я детально виясняв цю позицію і хочу вам сказати, я вважаю це зловживанням правом, і хочу наголосити, що в Регламенті зазначено, що голова може оголосити перерву до 30 хвилин, то це може бути і 5, і 10, а не 30. І я звертаюсь до голів фракції обмежитись з ініціативами реальних перерв. Якщо такі ініціативи будуть йти, я буду мати право їх обмежувати до 5 або 10 хвилин. Але в цілому я хотів би, я розумію, що йде виборчий процес, що можна прийти виступити до трибуни по заяві двох фракцій, але брати реальні перерви – це безпідставне це безпідставне затягування розгляду Закону про мову. Зараз я, згідно Регламенту, надам усі необхідні виступи. Олег Валерійович, вони перші дали.

Наша заява сьогодні є зверненням до Президента України Петра Олексійовича Порошенка. Петро Олексійович! Ми розуміємо, що наступають тяжкі часи передвиборчої кампанії і вам щораз важче і важче їздити в регіони, зустрічатися з людьми, а ще, що найгірше, що щоразу частіше і частіше звучить гасло: "Ганьба"! А чому воно звучить це гасло "Ганьба?" Та тому, що на те, що відбувається в Україні в соціальній сфері, сьогодні стало предметом обговорення вже не тільки в Раді Європи, Об'єднаних Націй, і голова Моніторингової місії Управління Верховного комісаріату з прав людини Фіона Фрейзер говорить про ситуацію, яка склалася в останні 5 місяців. Хочу звернути увагу на ту катастрофічну ситуацію з пенсійними виплатами. Саме катастрофічною називають її в У грудні 2018 року, як повідомив Пенсійний фонд України, тільки 562 тисячі пенсіонерів, зареєстроване місце проживання яких знаходить на території "ДНР" і "ЛНР", продовжували отримувати пенсії. Це менша половина пенсіонерів, зареєстрованих станом на 2014 рік. Це означає, що 700 тисяч пенсіонерів Донбасу, які проживають на війні, не отримують пенсій. Моніторингова комісія ООН наголошує, що відсутні будь-які зміни в політиці уряду і здійснення соціальних виплат, зокрема пенсій, прив'язується до необхідності реєстрації пенсіонера як тимчасово переміщеної особи. В результаті чого громадяни України не можуть на рівних умовах здійснювати свої основні соціальні та економічні права, особливо з огляду на те, що пенсії визнано однією з форм власності. Не зважаючи на три рішення Верховного Суду, винесені за останні 6 місяців, якими наказано відновити права на пенсії і соціальні виплати, уряд продовжує прив'язувати отримання пенсій до реєстрації в якості внутрішньо переміщених осіб. Хоча національні суди за період з жовтня 2018 року по грудень 2018 року прийняли понад 450 рішень на користь внутрішньо переміщених осіб, але уряд досі не виконав рішення судів, порушивши цим українське законодавство. З листопада 2018 року по лютий 2019 року щомісяця відбувалося понад мільйон перетинів лінії зіткнення, люди старшого віку стоять у довгих чергах і регулярно піддаються впливу снігу, сонця, льоду, низьких температур, спекотних, користуючись незалежними санітарними та медичними спорудами по обидві сторони від лінії зіткнення. З початку 2019 року, як зазначає Управління Верховного комісаріату ООН з прав людини, посилаючись на офіційну статистику, на перетині лінії зіткнення на сході України померло 11 осіб, як повідомляється, за станом 4 людини померло на єдиному контрольному пункті в'їзду-виїзду Луганської області, відкритому тільки для пішоходів, який розташований поблизу станції "Станиця" Луганської області, контрольованої урядом. Обмеження свободи пересування, наприклад, призводить до появи довгих черг на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Пенсіонери продовжують стикатися з труднощами, пов'язаними попаданням на територію, контрольовану урядом, для отримання соціальних допомог та доступу до життєво важливих послуг, таких як лікарні. Управління Верховного комісаріату Організації Об'єднаний Націй наголошує, що уряду слід негайно переглянути свою політику і забезпечити рівний доступ до пенсій, доступ до пенсій, незалежно від місця проживання. Я звертаюся… Володимир Борисович! Володимир Борисович! Володимир Борисович!

Володимир Борисович, я звертаюся до вас як Прем’єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана. Вам, очевидно, треба слухати пані Супрун, яка з повагою до вас говорить це "пане Гройсмен". Я до вас звертаюся, пане Гройсман, ви прийшли сюди послухати людей. Будь ласка. Я вам говорю про те, що сьогодні вмирають на переходах люди, бо не можуть отримати пенсії, про те, що не вирішується питання 700 тисяч пенсіонерів, а ви влаштовуєте дальше балаган. Більше того, я вам скажу, що

про виконання резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Виконайте своє конституційне зобов'язання перед конституційним правом людей, щоби вони отримували пенсії. Весь час сюди люди приходять, говорять-говорять, а нам дають відповідь: ми вам відповімо завтра. Ми вимагаємо внесення в зал цієї постанови і надання права нашим громадянам України на рівні з усіма отримувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключна заява… (Шум у Добре, давайте. Хвилина, на окупованих тимчасово територіях російськими військами, і розумію, наскільки людям сьогодні там живеться непросто. Але якщо би не ваші поплічники з Партії регіонів України, ніякі війська би не зайшли на територію України. Тому ви персонально несете за це відповідальність – за те, що країна опинилась сьогодні під навалом російської агресії. І тому, коли ви розповідаєте сьогодні за пенсіонерів, ви подивіться в дзеркало, покайтесь і несіть відповідальність за це. Вони б так не страждали, бо вони всі українці і громадяни України, і маєте про це пам'ятати.

грабувала українців, за місяць до виборів раптом згадали і почали імітувати боротьбу з бідністю. Мамочкам з дітьми добавляють копійки, пенсіонерам добавляють копійки – одноразові подачки, які потім після виборів заберуть платіжками вдвічі більшими. У мене запитання до Прем’єр-міністра. Шановний пане Прем’єр-міністр, дайте, будь ласка, відповідь жительці міста Сум Роєнко Людмилі Іванівні, яка інвалід І групи – спинальниця, в колясці вже десять років після ДТП. Вона мені написала, вчора я отримав її лист: "Пенсія – тисячу 497 гривень, нічого не добавили, ні копійки не добавили". Значить, потребує тільки на дві упаковки памперсів, які не оплачують з державного бюджету, вона в місяць десь 750 гривень платить на памперси. Якщо взяти на бинти, на вату, лейкопластирі і так далі – все це Людмилі Іванівні обходиться у місяць 450 гривень. Ітого: на одні тільки памперси і ліки вона тратить тисячу 200 гривень. Як їй прожити на залишок, то, що їй залишається, ті копійки з її пенсії? Я вам наведу інший випадок. Інвалід І групи пані пані Євгенія із села Заруддя Зборівського району Тернопільської області, 72 роки. Я пару днів тому був у неї вдома. Так от вона сказала, що в аптеку взагалі не ходить, тому що в неї немає грошей, щоб купити ліки. Тисячу 900 гривень, свою пенсію, тратять виключно на газ. Тримають двоє корів у селі, яких не годують, і все віддає за газ, на ліки вже нічого не залишається. Влада, Президент Порошенко, ви всі розказуєте як ви людям допомагаєте, як вони щасливо при вас почали жити. Розкажіть Людмилі Роєнко із Сум, як їй прожити на 1 тисячу 497 гривень пенсії. Розкажіть бабі Євгенії із Заруддя, з Тернопільщини, як їй прожити і купити ліки – інвалід І групи, неходяча. Тому, коли ви сьогодні всі розказуєте, що ви підняли пенсії, підняли зарплати – це обман. Немає нічого реально. Реально люди живуть дуже бідно. Реально мільйони українців виїжджають за кордон, бо їм немає де тут працювати і заробляти. Реально вони бачать півтора мільярди гривень премій, які виплатило собі керівництво "Нафтогазу", Коболєв, і зарплати по 6 мільйонів гривень у місяць, коли мільйони пенсіонерів з копійчаними пенсіями і мільйони українців з копійчаними зарплатами. Заборгованість по комуналці через тарифи на газ 30 мільярдів гривень зросла за останній квартал. Як людям вижити з цими копійчаними пенсіями і зарплатами? І що влада робить для того, щоб підняти зарплати, підняти пенсії, подолати бідність і відновити економіку, щоб молодь вернулася в Україну? Дайте, будь ласка, відповіді на ці питання… Дякую вам. Отже, колеги, ми розпочинаємо "годину запитань до Уряду" і хочу повідомити, що на пленарному засіданні Верховної Ради України присутні і беруть участь представники уряду на чолі з Прем’єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Привітаємо наш уряд, колеги! Ну, можна активніше, колеги. Це наш уряд. Але перед тим як надати слово представнику уряду я хочу зробити маленьке повідомлення, колеги. Сьогодні, 15 березня, ми відзначаємо віховий день історії українського державотворення. 80 років тому парламент Карпатської України проголосив повну державну самостійність Карпатської України. Президентом Карпатської України був обраний видатний українець – Герой України отець Августин Волошин. У короткий час українській владі Карпатській Україні вдалось заснувати власні збройні сили – Карпатську Січ. І головним комендантом Карпатської Січі став Дмитро Климпуш, дідусь нашого віце-прем'єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Це символічний зв'язок поколінь. І хочу наголосити, що українські Збройні Сили перші в Європі стали на збройний бій з нацистськими союзниками, перші в Європі! Коли мовчала Європи, бійці Карпатської України стали в боротьбі за незалежність України проти нацистських союзників. І я запрошую сьогодні оглянути в кулуарах Верховної Ради виставку "Срібна земля" до 80-ліття створення держави Карпатська Україна, яку підготувала Фундація імені Олега Ольжича. Ми щиро вдячні вам, друзі. Проголошення незалежної Карпатської України це знаменний символ і одна з міцних опор, на яку спирається фундамент української державності. І сьогодні маємо ще раз пам'ятати: ми більше не дозволимо втратити українську державність! Ми переможемо! Слава Україні! я запрошую перед тим, як запросити до виступу представника уряду, а сьогодні виступ Максима Євгеновича Нефьодова, я надаю слово Володимиру Борисовичу Гройсману. До 3 хвилин.

дуже невелику пенсію. В одному випадку – це 1 тисяча 450 гривень, в іншому – 1 тисяча 900. Так я хочу вам сказати, що це не тільки біль мільйонів українців, а це й мій особистий біль. Тому що я глибоко розумію те, що за такі кошти сьогодні жити дуже і дуже важко і складно. І чому так відбулось? Тому що Україна, яка потребувала за 27-28 років своєї незалежності необхідних змін в економічній політиці, в соціальній політиці, просто їх не було. Врешті-решт, в 14-му році ми з вами отримали абсолютно слабку соціальну політику, абсолютно слабку економіку, нульовий, опущений бюджет до нуля, і ми це знаємо, атаку на сході країни, і це для нас є спільними серйозними викликами. Але що стоїть в голові наших інтересів і в центрі. Дійсно, доходи українських громадян, які мають бути не просто номінальними, а які мають бути реалістичними для того, щоб можливо, хоча б на мінімальному рівні забезпечити свої власні потреби і потреби власного життя. Я з вами не згоден, Олег Валерійович, у тому, що ми 5 років нічого не робили. Я можу вам сказати, що 14-15-й рік був катастрофічно складним для держави: на рахунку держави було 108 тисяч гривень, сотні мільярдів гривень дефіцит пенсійної системи при низьких мінімальних пенсіях і навколо цього ми отримали ще втрату 20 відсотків економіки нашої держави. Але що ми маємо зараз? Ми почали відновлення економіки нашої держави. І я не згоден з тим, як ви сказали, що ми декілька років нічого не робимо з підвищенням соціальних стандартів. Шановні колеги, в 16-му році заробітна плата мінімальна в країні була 53,5 долари, сьогодні – 150. Середня заробітна була 180 доларів, сьогодні – 360. Я говорю сьогодні в доларах. Якщо ви пам'ятаєте, перший перерахунок пенсій ми зробили задовго до виборів, це було в жовтні 2017 року. І саме в жовтні 17-го року ми з вами визначили, що наступний системний перерахунок буде в березні 2019 року, і він буде базуватись на компенсації інфляції, 50 відсотків росту середньої заробітної плати за попередній рік, тобто 18-й. А це можливо визначити тільки в лютому місяці, тому і з першого Ми почали монетизацію субсидій не сьогодні, а ще в минулому році. Я хочу вам підкреслити, що ми створили електронний реєстр субсидіантів. Ми в минулому році запустили монетизацію субсидій серед виробників. Настав час віддати людям гроші, які їм належать. Ми ж не можемо сьогодні з одного боку говорити, що людям не вистачає грошей, а з іншого боку не видавати їм кошти. Що хтось пропонує переносити це через рік, через два? Люди ж не можуть чекати. Більше того, кожну копійку, яку ми будемо мати для того, щоб віддати людям, ми це зробимо обов'язково. Але ми розуміємо, що і з ліками є проблеми, але ми запустили програму "Доступні ліки". Ми розуміємо, що є ще багато проблем, які сьогодні турбують людей. Вирішення тільки єдине – сильна економіка, розвинута економіка держави дасть можливість нам понижати дефіцити Пенсійного фонду і підвищувати пенсії. От моя політика – сильна економіка, справедлива соціальна політика і сильна Україна. Тому я просив би вас об'єднуватись навколо цього і приймати необхідні рішення для того, щоб Україна ставала сильнішою, а люди заможнішими. Дякую за вашу увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Прем'єр-міністр. А на виступ від уряду я запрошую Максима Євгеновича Нефьодова. До 10 хвилин. Як буде необхідність я додам ще хвилину-дві, якщо буде необхідність. Будь ласка. Шановні колеги, тільки що Прем'єр-міністр піднімав питання зростання економіки. Зростання економіки можливо лише тоді, коли в країні зростає бізнес, бо це бізнес створює робочі місця, це бізнес сплачує податки, це бізнес призводить до зростання заробітних плат. І завдання уряду саме і є спрощувати умови для ведення бізнесу і залучати його в країну. І зараз би я хотів розказати про те, що зроблено протягом останніх 3 років і що далі є в наших планах. За останні 3 роки Україна показала найбільше зростання серед сусідніх країн. Ми зросли з 83-го по 71 місце за останніх 3 роки. (Шум у залі) З 2009 року Україна друга в світі за темпами…

і, звичайно, це питання в тому числі і до політиків минулого: чому ми… чому тоді, коли всі країни в 90-х робили реформи, ми замість цього не робили нічого. Але ми точно виправляємо ситуацію. Мені точно не соромно сказати, що ми другі в світі за темпами зростання. Попереду ще довгий шлях, але ми точно знаємо, як нам прийти за 3 роки до місця топ-30 в світі. Що робить уряд? За останні роки проведено вісім спеціалізованих дерегуляційних засідань Кабінету Міністрів України, на які виноситься близько 10 актів, які прямо присвячені скороченню регуляторного навантаження. За ці роки скасовано більше тисячі незаконних і неактуальних актів тільки на рівні Кабінету Міністрів і ще сотні на рівні окремих міністерств. Це ті акти, які вже мали б втратити силу. Це ті акти, які дісталися нам у спадок від Радянського Союзу, інколи дотуються ще 20-ми–30-ми роками ХХ сторіччя. Або це ті акти, які взагалі просто створюють ну якісь абсурдні перепони для бізнесу. Як результат цього, за методикою вартість кожного акту розраховується і оцінюється державною регуляторною службою. Тільки ці дії призвели до щорічної економії для бізнесу мільярд гривень. Це саме ті кошти, які можуть бути пущені на інвестиції, ті кошти, які можуть бути пущені на зростання заробітних плат, або на створення нових робочих місць. Я хочу привести декілька прикладів, як позитивних, те що було зроблено, так і абсурдних, те що було скасовано за ці роки. Наприклад, ми запустили ринок мобільних платежів, коли кожен українець може з мобільного телефону оплачувати різні послуги, починаючи від банальних таких, наприклад, як оплата за журнали чи газети, до купівель страховок чи купівель в онлайн-магазинах. Запрацювали електронні аукціони продажу дозволів на користування надра, і вже пройшли перші три абсолютно прозорих аукціони на нафтогазові ділянки. Це і є реальний крок до енергонезалежності країни. Тільки ці три ділянки, які, до речі, не є найбільшими, дозволять долучити більше ніж 1,5 мільярда гривень в пошукові роботи, і далі, якщо будуть справді всі поклади підтвердяться, то більше 6 мільярдів гривень інвестицій саме в буріння і видобування. Спрощено процедуру поновлення спецдозволів на водокористування, яка стосується десятків тисяч бізнесів, а також і окремих фізичних осіб, які мають артезіанські скважини. Скасовано, заборонено змішування зерна різних сортів на елеваторах. Абсолютно абсурдна норма ще радянських часів, коли фермер мав зібране зібране собою ж зерно тримати окремо, саме тому, ну просто тому що держава так вирішила. Ми скасовуємо деякі абсолютно дивні речі, починаючи від якихось просто смішних, таких як регулювання цін на ринках, таких як конкретні правила як треба продавати сіно і так далі, до деяких ну просто, абсурдних, які заважають бізнесу і які єдине що роблять, це породжують корупцію і надмірні дії перевіряючих органів. Ми дуже багато робимо також для того, аби відкрити дані по різноманітним регуляціям. Тому що я абсолютно вірю в те, що найгірші речі робляться потайки, найгірші речі робляться під сукном, коли бізнес не знає, що відбувається, коли єдина можливість зробити і отримати ліцензію чи отримати якийсь документ – це іти і домовлятися з чиновником напряму і, звичайно, на жаль, тут часто залучено хабарництво. Працює ресурс inspections.gov.ua, який стосується абсолютно всіх перевірок бізнесу. Вже 900 тисяч користувачів скористалися даним порталом, на ньому вже розміщені дані про 151 тисячу перевірок. І це, до речі, актуальне не тільки з точки зору зниження навантаження на бізнес, коли перевіряючі ходять і збирають хабарі, але це дуже актуально і з точки зору захисту прав споживачів. Тому що вперше кожен українець може зайти і подивитися: а чи відповідає нормам пожежної безпеки торгівельний центр, куди він ходить; а чи перевіряли і чи не знайшли якусь хворобу в дитячому садку, куди ходять його діти, і так далі. Тому, будь ласка, користуйтеся, це суперпотужний і суперважливий ресурс. На regulations.gov.ua ми зробили покрокову інструкцію по відкриттю більше 100 видів бізнесу. Якщо ви малий підприємець, якщо ви тільки мрієте про власну справу, будь ласка, заходьте і там просто покроково у вигляді алгоритму розписано, що ви маєте зробити для того, аби відкрити магазинчик або кафе, або перукарню, або маленьке виробниче приміщення. Спільно з Міністерством регіонального розвитку ми відкрили публічний доступ до містобудівної документації, він заповнений вже на 76 відсотків в середньому. Є області, які ввели абсолютно 100 відсотків всієї інформації. 600 будівельних компаній України, а також будь-який замовник будівництва, в тому числі і абсолютно, малий, який просто хочу побудувати собі індивідуальну хату чи якесь, не знаю, маленьке приміщення для того, аби займатися бізнесом, тепер не має ходити і платити гроші або чеками і принижуватись для того, аби отримати Він заходить і онлайн безкоштовно може подивитися по Києву, по Львову, по Харкову, по Одесі і так далі. Але я також хочу сказати і про те, що нам все ще залишається багато чого зробити. Наше зростання у рейтингах – це біг, який відбувається відносно наших конкурентів. Всі країни, які нас оточують, всі країни, які є нашими конкурентами за інвестиції, також не стоять на місці і щось роблять. Тому, коли ми зростаємо на одне місце, це означає, що ми зростаємо швидше за них. Я дуже вдячний парламенту за те, що цього року і наприкінці минулого року були прийняті декілька справді революційних законів. Таких, як Закон про валюту, таких, як Закон про "єдине вікно" на митниці, таких, як низка законів про спрощення будівельних регуляцій і так далі. І я дуже хотів би, щоб, не зважаючи на політичний цикл, цей процес продовжувався. В парламенті лежить два суперважливих закони, які, власне, не мають ніякого політичного навантаження, які важливі і для фракцій більшості, і для фракцій опозиції. Перший з них – це законопроект, розроблений нами і підтриманий абсолютно всіма бізнес-асоціаціями в Україні, як тими, що об'єднують український бізнес, так і тими, що об'єднують іноземні інвестори. Це законопроект 8124. Тільки його прийняття дозволить нам одразу скакнути і увійти в топ-50 рейтингу Doing Україна буде в позитивному сенсі на шпальтах найбільших світових видань. Будь ласка, подивіться ще раз на цей законопроект, він пройшов комітет, і я абсолютно переконаний в тому, що він допоможе реально кожному українському бізнесмену, починаючи і від найбільших компаній, і до найменших фізичних фізичних осіб-підприємців. І також ще є й інший законопроект 4650 про декомунізацію. Ми хочемо одним махом позбавитися радянського спадку. Так, ми багато чого можемо скасувати на рівні уряду, і ми вичищаємо ось ці застарілі радянські акти. Але існує величезна кількість норм, у преамбулі яких ще згадується Радянський Союз, які виходять з абсолютно неринкових позицій, де загальна філософія це не те, що дозволено все, і держава регулює лише окремі речі, які важливі для життя і безпеки людей, а де заборонено все, що прямо не дозволено, які сягають ще тих часів, коли бізнес називався спекуляцією або фарцовкою, і відповідно за купівлю валюти було кримінальне покарання. І цей законопроект, він дозволяє одним махом позбутися цього радянського спадку і завершити декомунізацію, яку ми проводимо в усіх сферах – як у військовій, так і на вулицях наших міст, провести її і в законодавчому полі. Тому я дуже прошу Верховну Раду підтримати законопроекти 8124, 4650, і я абсолютно переконаний, що нам вдасться за два-три роки ввійти в топ-30 країн світу за легкістю ведення бізнесу. І, врешті-решт, це є той борг, який країна має перед бізнесменами, які її годують. Дякую вам. Дякую вам. Отже, зараз 25 хвилин запитань від фракцій і груп, і 20 хвилин запитань від народних депутатів. Ви можете сідати, дякую вам. Отже, хто має намір задати питання від фракцій і груп, прошу провести запис.

Від "Блоку Петра Порошенка" Вадатурський Андрій Олексійович, будь ласка. Доброго дня! У мене прохання до Володимира Борисовича. Володимир Борисович, ми проголосували у Верховній Раді законопроект 9476, який врегульовує питання щодо бюджетної заборгованості в десяти областях України, коли були скасовані вибори із-за воєнного стану. У мене просте прохання, щоб пришвидшити підписання цього законопроекту для того, щоб бюджетники змогли отримати вчасно заробітну плату. Дякую.

Дякую вам. Від "Партії "Відродження" Кулініч Олег, будь ласка. 10:34:57 КУЛІНІЧ О.І. Доброго дня! В мене питання до Міністерства інфраструктури, я бачу, тут є присутній заступник міністра пан Довгань. У минулому році на баланс області було передано 70 кілометрів доріг територіального значення абсолютно без копійки ресурсу. Неодноразово піднімав це питання з трибуни, особисто говорив з міністром Володимиром Омеляном. Він визнав, що, дійсно, на 2019 рік ресурсу немає. Тому конкретне запитання: що робити в цій ситуації, якщо ми в цьому році нічого не будемо робити по цим дорогам, ми просто втратимо сполучення районних центрів з областю. Це Гадяч, Зіньків з Полтавою. Що робити в цій ситуації, будь ласка, прокоментуйте. Тих коштів, які є, явно не вистачає, по формулі ще і 160 мільйонів було знято на погашення кредиторської заборгованості на область. Прокоментуйте, дайте відповідь, будь ласка. Дякую. Дійсно, це складна проблема з дорогами категорії "Т". Те, що ми передали на баланс облдержадміністрації дороги "Т" без коштів, призведе до того, ви абсолютно праві, до відсутності не те, що навіть нормального утримання доріг, а втрати дорожнього покриття між населеними пунктами, між селами. Виходів є декілька. Тобто це або збільшувати фінансування місцевих бюджетів, тут потрібно, напевно, комплексно збирати нараду "Автодор", Мінінфраструктури, облдержадміністрації. Інший вихід є, я думаю, це опрацьовується теж з Мінфіном, і Полтавська область могла бути визначена як пілотом. Це дозволити обласним держадміністраціям залучати кредитні кошти під гарантії для того, щоб збільшувати обсяг фінансування і відновлення будівництва доріг. Але це питання є в пріоритеті Мінінфраструктури під головуванням міністра Омеляна збирає нараду, і ми це питання будемо дуже оперативно вирішувати. Дякую. Дякую вам. Від "Волі народу" Шахов Сергій Володимирович, будь ласка. уряд виїхав, все ж таки виїзним засіданням до Луганщини. Буквально, з 1 по 8 березня вітав жінок зі святом весни. І, коли проїхався по всій Луганщині, ви знаєте, що дороги – це життя, а на Луганщині – це смерть. Повністю дороги перетворилися на ракову пухлину, і хто буде відповідати за те, що мільярди гривень були витрачені на інфраструктуру, а зі снігом зійшли і дороги. Я говорив, що дороги, як могили. Ні, це ковбані, в яких сьогодні ховається навіть потяг. Тепер, що стосовно дороги з Білокуракина до Сватова, залізничної дороги. Немає зв'язку, сполучення залізничного, і тому вантажівки з зерном сьогодні повністю розбивають, з вантажами, розбивають ще ті дороги, які хоча б трішки залишилися. Вже пройшла нарада, вже пройшли всі засідання, скажіть, будь ласка, коли буде побудова залізнична колія від Білокуракина до Сватова? І коли буде призначена… Володимире Борисовичу, і "Наш край" вимагає негайно зробити аудит і виїзну комісію в Луганщину по розслідуванню, де поділися мільярди, за які будувалися дороги. Вам дякую за те, що все ж таки 500 мільйонів гривень було виділено на ці дороги. Тільки ті гроші де поділися? Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую за ваше запитання. На 2019 рік на Луганську область виділено на дороги більше 800 мільйонів гривень. Але, очевидно, є те, що нам потрібно покращувати контроль за використанням цих грошей і за якістю виконання робіт. Тому за вашим зверненням у мене немає жодних заперечень. Буде сьогодні доручення про те, щоб Держаудитслужба, "Укравтодор", "Дор'якість" провели перевірку доріг, які… якості ремонту доріг, які були виконані в минулий будівельний сезон. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Ляшко Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністре, для більшості українських громадян підвищення тарифів на комунальні послуги – і це найбільша проблема. Друга за рівнем проблема – низький рівень зарплат і пенсій. Мільйони українців живуть на копійчані зарплати, копійчані пенсії, водночас отримують космічні платіжки, і ніяка система субсидій не захищає українців. Прийняли такий порядок оформлення субсидій, що її виплакати треба, дитину з хати виписати, розлучатися фіктивно, щоб отримати субсидії. Я питаю: чому ви не підтримуєте наш план, введення мораторію на підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Чому ви не підтримуєте наш план: збільшення зарплат і пенсій? Коли в грудні ми вимагали встановити мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, мінімальну пенсію 3 тисячі гривень, ви казали, грошей немає. За місяць до виборів раптом з'явились гроші. Ми вимагаємо від вас переглянути бюджет і реально підняти зарплати і пенсії українцям, знизити вартість тарифів, щоб більше 20... ГОЛОВУЮЧИЙ.

не було у нас такої можливості з вами, ні у вас, ні у мене, відвернути ситуацію по підвищенню цін на газ на виконання Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Раз. Друге. Це зобов'язання Україна взяла в 2008 році. Якщо хочете, я вам покажу матеріали і документи. Потім ці зобов'язання, вони переходили від уряду до уряду доти, доки вони не набрались боргів більше 50 мільярдів, я маю на увазі зовнішні, внутрішні гарантовані, і ми сьогодні з вами їх обслуговуємо, і нам це коштує 417 мільярдів гривень на рік. Це перша позиція. Тобто ми з вами це не могли відвернути, якби ми це не зробили, у нас був би просто дефолт. Дефолт – це банкрутство країни, від якого би постраждали найменш захищені верстви населення. Тому що мільярдери стали би мультимільйонерами, а люди були би просто біднішими до краю. Тепер друга позиція. Тому ми це не могли уникнути. Друга позиція – тарифи. Тарифи. Дивіться, ціна на газ в Україні, вона є однаковою для всіх. Але поясніть мені, чому в Івано-Франківську одна гігакалорія коштує тисячу 300 гривень, а в Луцьку – тисячу 900 майже, 600 гривень різниці між двома містами. Так от, я хочу сказати, шановні колеги народні депутати, шановний Олег Валерійович, нам потрібно по-іншому подивитися на те, хто формує складову цих тарифів, а формують, я наголошую, і несуть за це відповідальність муніципалітети, я говорю це як колишній мер. І хай мери сьогодні всі стануть і скажуть, хто тут є присутній в залі, так це чи ні. Абсолютно так. Тому що витрати, технології виробництва тепла, транспортування, системи регулювання, там, де вони відсутні, там цей газ іде не тільки на підігрів води і тепла, а іде іще і в повітря і гріє землю. От там от кошти сьогодні зариті,

Частину цих грошей… ми закумулювали ресурси в минулому році на підготовку до зими 12,5 мільярдів. Тільки 3 мільярди витратили на модернізацію системи комунальної теплоенергетики і водоканалів. Ну, так же не може бути. Тому ми посилюємо зараз контроль, щоби місцеві влади почали інвестувати в нові котельні, в нові труби, в індивідуальні теплові пункти. І вчора Пісочин, голова об'єднаної територіальної громади виступав на раді регіонального розвитку, 32 тисячі населення біля Харкова, говорить про те, що вони встановлюють індивідуальні теплові пункти, модернізують котельні, утеплюють школи. От що треба робити сьогодні, щоби тарифи на тепло, ціни на тепло були знижені. А ми все робимо для того, щоби… А ми все робимо для того, щоби відкрити можливості для добування українського газу. І ще одна річ. Вчора "Нафтогаз" заявив, що він купує вже по імпорту дешевший газ. Я категорично це підтримую. У нас є гранична ціна – 8,55. Тому я хотів би сьогодні… На газ. А вони говорять про те, що вже можна уникнути будь-яких подальших підвищень. Я вважаю, що це те, що нам потрібно, і те, що я вимагав завжди від "Нафтогазу" – дешевше купувати імпортний газ. І тому я сьогодні доручу "Нафтогазу України",

Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для того, щоби врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень газу, спираючись на пропозицію "Нафтогаз України". Дякую вам. Давайте разом будемо роз'єднувати відповідальність. Для чого? Для того, щоб добитись результату. Що стосується субсидій. Для субсидій створені спеціальні комісії на територіях. Якщо люди в важких умовах, не треба нікого виписувати, треба звертися до цих комісій муніципальних, і ці комісії мають право прийняти рішення індивідуально для кожного, хто потребує підтримки. Дякую, Олег Валерійович. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Народного фронту" голова фракції Бурбак, будь ласка. Володимир Борисович, у продовження цієї теми, яку ви щойно почали озвучувати. Ви знаєте, що питання ціни на газ дуже болюче для наших громадян. І вчора ви не схвалили пропозицію НАК "Нафтогаз" щодо скасування спецзобов'язань з продажу газу населенню, тобто відмовили "Нафтогазу" пускати вільну ціну, ціноутворення. А й ми з вами, і "Народний фронт", і коаліція, і коаліційний уряд погодимося лише на зменшення ціни на газ. Скажіть, будь ласка, чи є економічно обґрунтовані передумови для цього? І наостанок, пане Прем’єр-міністр, у березні розпочалися перевірки компаній газорозподільчих щодо несправедливо нарахованих платіжок газу для населення. Я неодноразово звертався і до вас, і до громадян України, щоб вони платили лише по лічильнику жодних додаткових платіжок, бо вважаю, що це афера в рамках цілої держави. Прошу тримати це питання на контролі. Дякую. 10:46:16 ГРОЙСМАН В.Б. Дивіться, те, що я вчора прокоментував, бо я отримав цей лист так, як і засоби масової інформації одночасно від "Нафтогазу". Дивіться, що запропонував "Нафтогаз"? "Нафтогаз" запропонував відмінити граничну ціну на газ, яка сьогодні обмежена стелею 8,55. Якщо уряд це зробить, то при тому, що "Нафтогаз" – монополіст, вони зможуть тимчасово, можливо, там щось понизити, а потім вкрутити так – до 10, 11, 12 тисяч гривень. Тому це є небезпечно. Я сказав, що тут може бути ловушка, яку ми не можемо допустити. Але зниження цін "Нафтогазом" для населення я категорично підтримую. Більше того, вимагаю від "Нафтогазу" і вимагав завжди. Вони мають купувати дешевше для того, щоб дешевше люди отримували цей газ. І оце головне завдання менеджменту компанії, яке вони мають зробити. Що стосується лічильників, то по лічильникам є теж постанова уряду про те, щоби "Нафтогаз" у цьому році забезпечив усіх українських громадян лічильниками. Тоді це буде мощнейший удар по тому, щоби вдарити по корупції і обліковувати весь газ у країні. І третя позиція, те, що стосується облгазів. НКРЕКП винесла 42 постанови про недопущення оцих порушень, про які ви сказали. Облгази поки що не реагують. Ви знаєте, для мене що "Нафтогаз", що облгаз – це один і той же монополіст. Тому тут важливо, щоб дійсно комісія регулювання діяла жорстко. Вона цю роботу розпочала. Уряд це підтримує і треба привести всіх до відповідальності, хто завищував тарифи. І ще одна річ, колеги. От я часто чую про те, що пропонують підвищити мінімальну пенсію в тисячі гривень. То хочу вам сказати, якщо мінімальну пенсію зараз підвищити на 3 тисячі, там треба додатково в бюджет Пенсійного фонду 270 мільярдів Я за це, абсолютно за, але я точно знаю, що таких ресурсів зараз у нас немає. І про це треба відверто просто, чесно говорити. Дуже дякую. Але будуть і будуть пенсії вищі, це однозначно. Це я можу гарантувати. Дякую.

жовтня минулого року тривають спільні перевірки підприємців на чолі з Держпрацею по дотриманню трудового законодавства, метою якої є детінізація ринку заробітних плат, що, безумовно, ми підтримуємо. Судячи із кількості штрафів, перевірки справді масштабні. Якщо за минулий рік, за 10 місяців, порушників оштрафували на загальну суму понад 1,2 мільярди гривень, то вже за січень цього року на 411 мільйонів. Цей тиск на бізнес і збирання цих мільярдних штрафів, на жаль, пане міністре соціальної політики, дає зворотний ефект. Вперше за багато років ми маємо зменшення кількості застрахованих осіб, тобто знижується база ЄСВ на 59 тисяч осіб тільки за ІV квартал минулого року. І це поряд з тим, що декілька років поспіль частка Пенсійного фонду, яка покривається дефіцитом з державного бюджету, продовжує зростати з 139 мільярдів гривень до 167. Чи усвідомлюємо ми, що такі сьогодні перевірки, на жаль, дають зворотний ефект. Ми маємо сьогодні колосальне зниження бази ЄСВ, що відповідно може… …що може спричиняти подальші ризики недоотримання плану по ЄСВ вже поточного року. Хочу спитати міністра соціальної політики, вашу думку, бо в парламенті ще в 17-му році прийнятий в першому читанні законопроект 6489, який значно зменшує цей тиск на бізнес, усуває можливість першого штрафу і дає можливість бізнесу за приписом спочатку усунути ці недоліки. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день, ще раз наголошую, ці перевірки не дають очікуваного ефекту і навпаки, бізнес і далі… Хто буде давати відповідь? Рева, будь ласка, включіть мікрофон. 10:50:24 РЕВА А.О. Шановні народний депутат Семенуха, ну, стосовно того, що це не дають ефекту. Сам факт вашого виступу говорить, що ефект є. Просто ви оцінюєте негативно, а я оціню трошки інакше. Ви навели статистику по IV кварталу, а я вам наведу статистику за рік. За рік збільшилась кількість платників ЄСВ по Україні на 438 тисяч осіб – це офіційна цифра. Позиція номер два. Стосовно дефіциту Пенсійного фонду. В 2016 році власні надходження пенсійного фонду складали 112 мільярдів

власні надходження Пенсійного фонду – зі 112 мільярдів до 230 в цьому році – більше як в 2 рази. Це стосовно ефективності. Третя позиція. Ваш законопроект, ну, не ваш, а той, який внесено, фактично знімає будь-яку відповідальність з "рабовласників" сучасних, які не оформлюють людей на роботу, позбавляють їх соціального захисту, позбавляють їх нормального пенсійного забезпечення, грабують їх і роблять рабами. Ми боролися з цим явищем і будемо боротися попри будь-який спротив і будь-який лобізм будь-яких тіньовиків! Це принципова позиція уряду і вона буде продовжена. Дякую.

і у вас в Пенсійному фонді все добре, у мене питання і до міністра соціальної політики, і до Прем'єр-міністра одночасно. Наш колега, та я ще повторю, говорить про те, що зараз складається катастрофічна ситуація з виплатою пенсій певній частині громадян. 700 тисяч пенсіонерів з непідконтрольних територій не отримують пенсії згідно даних Моніторингової місії ООН. Фіона Фрейзер, яка говорить про те, що постанова, яка була прийнята вашим урядом № 365 про деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, вказана постанова створює додаткові бюрократичні перепони для отримання цієї категорією пенсій. Фактично в якості обов'язкової умови отримання пенсій необхідно зареєструватися в якості внутрішньо переміщеної особи. Це не мої слова, це дані Моніторингової… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. ДОЛЖЕНКОВ О.В. Деякі особи не мають можливості пройти процедуру реєстрації та верифікації, це друга обов'язкова умова. Вони фактично проживають… Чому не сплачуєте на території України пенсії на їх рахунки? Вони б приїжджали, просто забирали гроші, якщо фактично не мешкають на контрольованих територіях. Хотілося б почути принципово вашу відповідь: коли будете сплачувати пенсіонерам пенсії? 700 тисяч – це майже 6 відсотків від загальної кількості пенсіонерів. Шановний народний депутат Долженков, ви, напевно, неуважно слухали Прем'єр-міністра України. Проблеми у людей, які живуть на окупованих територіях, не тільки з пенсіями, а і з забезпеченням права на освіту, на охорону здоров'я, на життя, на особисту безпеку. На жаль, сталося так, що деякі ваші друзі, у тому числі, які сидять у вашій фракції, допомогли агресору в тому, що у нас частина території опинилась в окупації, і ми втратили контроль над цими територіями. І тому 700 тисяч, на які посилаєтесь ви, людей які жили до початку агресії і начебто не отримують пенсії, це прямий наслідок, наслідок того, що ця територія окупована. І не постанова Кабінету Міністрів позбавляла когось пенсій, а саме агресія і окупація. І проблеми в цих людей з перетином лінії розмежування в тому, що ця територія окупована. Уряд України, держава Україна буде платити на ті підконтрольні території пенсії всім громадянам, які її потребують, які сюди приїжджають. Но платити в Донецьку, в Луганську, в інших окупованих містах і селах у нас немає фізичної можливості. І якщо Моніторинговий комітет так принципово ставить питання, то в мене одне єдине виникає прохання до них, так же принципово поставити питання до тих, хто окупував наші землі. Якщо будуть виведені російська війська, припиниться окупація, зникнуть лінії розмежування, повернеться українська влада в ці населені пункти, і всі отримують пенсію точно так же, як на контрольованих територіях. Дякую.

на підконтрольній Україні території, всі до копієчки отримають свої гроші. Більше того, по кожному пенсіонеру особисті рахунки ведуться, і кошти туди нараховуються. Але, вибачте, ну, можливо, ви будете тим, хто буде перевозити кошти, буде перевозити кошти для видачі на окуповані території. Це неможливо. Це неможливо. І я хочу просто це підкреслити. Якби це було можливо там видавати пенсії, ми би це робили без жодних проблем. (Шум у залі) Без жодних проблем! Коли людина переміщена, тимчасово переміщена особа зі своєї домівки, тому що вона є під кутом агресії Росії, вона може отримати це в Маріуполі, в інших містах, це жодних проблем немає. І, будь ласка, якщо у вас перелік є таких осіб, давайте ми будемо перевіряти і допомагати. Та яких 700 тисяч, ви не вигадуйте, будь ласка. Дуже дякую.

На жаль, дуже пуста доповідь Міністерства економіки. Я співчуваю вам як Прем'єру, бо Міністерство економіки – це дороговказ реформ. Коли вони говорять, що ми можемо піднятись на 50 місце по бізнесу, то я можу вам сказати, той закон є мусор. Владимир Борисовим, єдине питання. За 18-й рік ми знизились на 7 позицій Doing Business по питанню підключення до мереж. Дайте окреме доручення, ми готові як комітет как терміновий закон прийняти. Це перше питання. Володимир Борисович, вони знають, але не хочуть, там же грантові гроші, мусор написали і все. Володимир Борисович, і друге питання. Дуже неприємна ситуація по децентралізації і місцевому самоврядуванню. Деякі чиновники, наприклад, керівник Сумської обласної ради,

перереєстрував на села, де він збирається обиратись. І подоходный податок перераховує туди в порушення всіх законів. Не бачить прокуратура, СБУ. Театр працює в Сумах. Люди живуть, працюють в Сумах. Це другий вже випадок. Я направила вам особистого листа, написала. Я прошу вас… Володимирівна. Питання підключення, воно, дійсно, гостре, до мереж. Да не тільки підключення, а взагалі надання послуг монополістами, надання послуг на територіях. Я нещодавно проводив селектор, я подивився, в яких умовах люди там укладають контракти, сплачують їм кошти за послуги і так далі. Ну, це просто жахливо. І ви знаєте, що уряд України, на превеликий жаль, так виписаний закон, що ми не маємо впливу на них. Якщо ви дасте нам повноваження на них впливати більш ретельно, ми будемо це робити. Більше того, я вважаю, що не просто має бути спрощена процедура підключення, вона має бути абсолютно доступною доступною за один день без будь-яких заперечень. Тому що це створюються нові робочі місця, розвивається економіка і так далі. І вони не можуть бути отим стримувачем, який не дає можливість підключити ні води, газу, електроенергії, каналізації і так далі. Тому я тут абсолютно згоден. Що стосується Doing Business, то, дійсно, ми ставимо амбітні цілі вийти в топ-50. І я вважаю, що це реально. Єдине, нам буде потрібна ваша підтримка і голосування закону. Він насправді є достатньо прогресивним законом. Можливо, будуть якісь дискусії до другого читання, ми готові їх з вами їх провести, але будемо розраховувати на вашу підтримку. Дякую за ваше запитання.

як з ваших слів, там прийняв якесь рішення. Треба, перше, це перевірити і відреагувати. Я сьогодні за результатом вашого звернення дам доручення голові обласної державної адміністрації Сумщини перевірити і вас особисто проінформувати про те, що саме відбулось і в який спосіб. Домовились? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Все, завершились запитання від фракцій. Тепер запитання від народних депутатів. Я прошу приготуватись народних депутатів до запису, хто має намір поставити питання. Ні, на жаль. В нас давно вже година Уряду перетворилась в півтора години уряду. Приготувались, так? Прошу провести запис. Пішли. Клімов Леонід Михайлович.

Я не даю слово. Я не дав слова. Яценко. Шановний головуючий, шановні члени уряду! Я хотів звернутися з такого питання. Ми прийняли, більше року тому назад, закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. І я хотів звернути увагу на такий випадок, коли в Кривому Розі є такий, людина, якщо можна так його назвати, Руденко його прізвище. Він працівник поліції, він працює в карному розшуку. 2 березня він на вила підняв собаку і кинув її в костер. Я хотів запитати представника Міністерства внутрішніх справ. Почему цей нелюд досі працює в органах внутрішніх справ? Коли його буде звільнено і притягнено до кримінальної відповідальності? Дякую. Дякую за інформацію. Ваше депутатське звернення, яке сьогодні було передано, буде передано до Національної поліції, і в межах повноважень, відповідно до законодавства, буде прийнято відповідне рішення. Дякую. Отже, колеги, завершили, так, я розумію, відповідь. Хочу наголосити, Валерій, Шипко щойно передав слово Яценкові. Клімова я не бачу в залі. Якщо він є, нехай підніметься і повідомить, що він є. Депутати звертають увагу, зокрема Голуб, про те, що Клімова немає в залі і відповідно він не може передати слово. І тому слово Клімова не передається, він відсутній в залі. І, колеги, надалі хочу повідомити. Присутній в залі депутат може передати слово комусь, неприсутній не може передати слово. Зараз я запрошую до слова Ткачука Геннадія Віталійовича. Будь ласка. 11:03:24 ТКАЧУК Г.В. Прошу передати слово Альоні Бабак.

Дякую, з якими вони до них звертаються. Але дуже хочу також подякувати уряду України. Це, напевно, дуже рідка річ, коли депутати опозиційної фракції дякують уряду, зокрема, за монетизацію субсидій, яка відбулась. Ми розуміємо, правда, на цьому прикладі, що все можливо, особливо реформи ЖКГ, коли є політична воля. І я дуже хотіла би, щоб така сама політична воля була у уряду по запуску фонду енергоефективності, щоби ми вже цим літом побачили, що люди зможуть

30 секунд, будь ласка. Дуже дякую, що ви нам подякували. Ми максимально професійно намагаємося робити свою справу в нелегких умовах. Що стосується рахунків. Рахунки треба сплачувати за фактично спожитий обсяг без будь-яких коефіцієнтів, і це є принципово важливим. Над фондом працюємо зараз і максимально швидко будемо все робити, щоб він запускався, тому що там є певні процедури обрання керівництва, наглядової ради і так далі. Але вже певний час, певний шлях пройдено, в цьому році він дійсно запрацює. Але я теж хотів би набагато раніше і, можливо, ми зможемо щось прискорити ще. Дякую. Дякую. Бондар передає слово для виступу Писаренкові. Наступний мав бути би Бобов, але його немає в залі, і тому наступний буде Опанасенко. Прошу приготуватися. Писаренко, будь ласка. Володимир Борисович, можна хвилинку уваги? Володимир Борисович, шановний Прем'єр-міністр, у мене до вас запитання, можна на хвилинку уваги до депутатів. Вчора ви були у Харкові, я сподіваюся, що вам все сподобалося, ви бачите, що в Харкові достатньо серйозні результати розвитку міста. Це завдяки роботі великій команді харків'ян, під керівництвом мера міста Геннадія Кернеса, і ви бачите, що місто розвивається. Ми ще 3 роки назад запропонували на базі Харкова показати результат на всю країну, тобто відродити той виробничий потенціал міста, ми сьогодні маємо достатньо добру інфраструктуру, я думаю, що найкращу в місті, достатньо талановиту інтелігентну робочу силу. Ми маємо багато перспектив задля того, щоб на базі Харкова зробити приклад, як рухати економіку. Прошу вас подивитися на наші пропозиції стосовно створення в Харкові спеціальної інвестиційної зони, надати спеціальні переваги задля того, …щоб ми могли робити точки зростання там, де вже готові площадки для того, щоб розвивати бізнес. Тому що сьогодні багато розповідали з Мінекономіки, але реальні результати нам потрібно робити зараз, і Харків достатньо нормальне місце задля того, щоб стати такою площадкою. Дякую. 11:07:19 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую за запитання. Харківщина сьогодні демонструє, дійсно, дуже гарні темпи по зростанню економічному і в тому числі зростання в секторі промисловості, в агропромисловому комплексі. В цілому можу сказати, що регіон є дуже потужний і з точки зору концентрації, і наукових надбань: наука, промисловість, в різних сферах, енергетичне машинобудування, аерокосмічна галузь, агропромисловий комплекс, ІТ-сфера. Це все, дійсно, є величезним полем для зростання і пришвидшення економічного росту регіону. Тому, от, вчора, буквально, під час мого приїзду ми підписали угоду, яка була передбачена ще планом, затвердженим урядом енергетичній нашій незалежності, до 26-го року збільшення гідроенергетики в структурі виробництва енергії. Ми вчора підписали угоду, яка дасть можливість майже 1 мільярд 268 мільйонів завантажити "Турбоатом" і "Електроважмаш", фактично, і супутні підприємства, 25 тисяч працівників будуть працювати тільки на виконання цього контракту. Окрім того, ми створили довгострокові програми, 17-22-й рік для енергомашинобудування, і сьогодні я дуже впевнено дивлюся на цей сектор, який в тому числі і експортує продукції до 45 країн світу. Що стосується Харкова, я вже привів приклад. Я думаю, що держава Україна, Президент України, уряд і Яценюка, і наш уряд сьогодні відіграли ключову роль для розвитку громад в Україні.

це якраз ті ресурси, які, розумно інвестуючи в якість життя громадян в Харкові, можливо досягти колосальних результатів, в тому числі інвестуючи в розвиток промисловості, економіки реального сектору. Ми тут є абсолютними партнерами всі Ми тут є абсолютними партнерами як уряд України для всіх регіонів України, для всіх міст, громад. Є багато прикладів на Харківщині на тому, що об'єднані громади дуже якісно розвиваються, і це дуже позитивно. В цілому можу сказати, що Харківщина на правильному шляху. І тут треба віддати належне також і голові обласної адміністрації, Юлія Світлична на своєму місці достатньо професійно і якісно працює. Дуже дякую вам за запитання. Дякую вам. Опанасенко, який є присутній в залі, передає слово Кривенкові. Будь ласка, пане Віктор. 11:10:09 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Володимире Борисовичу, одна річ – говорити гасла і білбордами всю країну завішувати, а друга річ – робити. Вийшов указ Президента про десятиріччя української мови, і в ньому було: в тримісячний термін доручення уряду розробити програму розвитку української мови. Збиралися фахівці, активісти, напрацювали пропозиції, і директор Інституту української мови Гриценко, теж "рухівець", і Андрій Ніцой, і багато інших подали вам в уряд їх ще влітку минулого року. До цих пір немає програми розвитку української мови. Замість цього ви 13 березня ухвалюєте

з 1-го по 4-й клас навчання в цьому законопроекті. Тому у мене велике прохання все ж таки, щоб ви особисто взялися за питання розвитку української мови і виконували хоча б ті речі, які є в указах. Дякую. Дуже дякую, пане Вікторе. Я бачу ваші борди. Один, небагато, бачив один. Інших бачу я частіше так, як всі українці. я, от засоби масової інформації є, можна сьогодні сказати, іноді начитаєшся лозунгів з білбордів, і голова йде кругом, тому що такої фантастики рідко, де можеш начитатись, і таких пустопорожніх обіцянок, як з бордів під час виборчої кампанії. Але ви правильно говорите про те, що одна справа – з бордів віщати якісь речі… Що мене найбільше всього дивує? Якби це були правдиві речі, я б це з повагою до цього ставився. Коли я розумію зсередини, що лозунги, які є на бордах, 90 відсотків – це пустопорожні обіцянки, які підривають довіру по результату і до політиків, і до держави, і до всього, мені, знаєте, мені від цього просто дуже неприємно, я м'яко хочу сказати. Тому, я вважаю, що українці – розумні люди, вони заслуговують на те, щоби отримати якісний, відкритий діалог зі своїми політиками, яких вони претендують обирати. Тому я, людина завжди, коли щось обіцяю, я намагаюсь це робити і дивитися людям в очі відкрито, і тут немає ніяких у мене інших варіантів. Що стосується української мови. Знаєте, що це для мене є теж дуже принциповим питанням, при тому що я поважаю всі мови всіх національних меншин, але державна наша мова є єдина – українська. І я вважаю, що тут немає жодної, не має бути жодної дискусії, при тому, що права інших мов мають бути абсолютно повністю захищені. я вважаю, що чому така ситуація зараз відбувається – тому що ви якраз розглядаєте Закон про мову. Як тільки ви його завершите і ухвалите, а я вважаю, що це відбудеться найближчим часом, хочу вам гарантувати, що уряд дуже швидко буде напрацьовувати всі підзаконні акти для Що стосується Закону про середню освіту – прекрасний проект закону, напрацьований величезною командою під лідерством прекрасного міністра освіти і науки Лілії Михайлівни Гриневич. І точно можу вам сказати, що... ...що він повністю, в тому числі і з мовних питань, відповідає всім міжнародним зобов'язанням, всім хартіям, і висновкам Венеційської комісії, яка враховує всі інтереси і робить цей закон абсолютно сучасним. Дякую. В парламенті він буде і будемо продовжувати дискусії на базі комітетів. Дякую. Хочу вам повідомити, що Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман... Володимир Борисович, Володимир Борисович, є величезним прихильником української мови і Закону про українську мову. Я говорю, ви – Прем'єр-міністр Гройсман, мова на часі. Володимир Борисович, мова на часі? мова – понад усе. На часі, абсолютно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Наступний, Немировський, який є присутній в залі, передає слово Споришу. Будь ласка. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15-й округ, Вінниччина. Володимир Борисович, я задаю запитання від Комітету сім'ї, молодіжної політики і дитини, адже вже третій місяць держава не фінансує оздоровлення і відпочинок дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія". Я знаю, що це ви розумієте прекрасно, вони є на межі закриття, їм загрожує відключення електроенергії і так дальше. Я думаю, вже нараховані значні санкції. Ми розуміємо, що йде тяганина і судові рішення, і таке інше, і арештовані рахунки міністерства, але мені здається, що можна було б якось через бюджетний комітет відкрити і нові рахунки, і таке інше. Ми знаємо прекрасно, хто там відпочиває. Це відпочивають діти, діти-сироти, діти наших учасників бойовий дій, діти багатодітних сімей. І дуже би хотілося, тому що на нашому комітеті ми постійно це питання піднімаємо, і дуже би хотілося, щоб все-таки це питання ви змогли рішити, і ми вам подякуємо так само, як за монетизацію субсидій дякували… Дякую. Андрій Олексійович Рева, міністр соціальної політики. з яких фінансуються ці установи. Ми внесли, і урядом прийнята постанова, яка дозволяла б розблокувати ці рахунки, але ця постанова повинна була бути погоджена бюджетним комітетом. Я хочу доповісти, що другий раз – це було в середу – бюджетний комітет не погодив цю постанову. Ми зараз будемо знову на наступному тижні звертатися до шановних колег. Я хотів би до членів бюджетного комітету звернутися з проханням погодити це розпорядження уряду і розблокувати таким чином рахунки для того, щоб ми могли фінансувати дитячі заклади. Дякую вам. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Михайло Бондар, вам слово. 11:16:30 БОНДАР М.Л. Дякую. Володимир Борисович, до вас питання по чергових пропозиціях "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажні перевезення. Немає конструктивного діалогу між споживачами і залізницею. Вугледобувні підприємства і так весь час просять, щоб ці тарифи були знижені, і багато хто з підприємств вже… та як би затрати на 30-40 відсотків вже завищує. Я вас дуже прошу, щоб зібрати нараду по цьому питанню – і споживачі, і "Укрзалізниця", і представники уряду – і обговорити це питання. Дякую.

В парламенті є законопроект авторства голови транспортного комітету Дубневича, який підтриманий Міністерством інфраструктури. Вже більше двох років у різних версіях він не може бути прийнятий, проект про залізничний транспорт. Це наше зобов'язання по Угоді про асоціацію, і він вирішує всі ці питання не тільки з тарифами на вантажні перевезення, а з субсидіями на пасажирські перевезення. Тому що ви знаєте, за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення ми принаймні утримуємо на тому рівні приміські пасажирські перевезення – те, що має робити держава. Тому я вас закликаю як би до діалогу на базі транспортного комітету і до прийняття там найближчим часом законопроекту про залізничний транспорт. Дякую. Дякую вам. І наступне запитання, будь ласка, народний депутат Корчик передає своєму колезі Савці слово. Прошу вас, прошу вас, пан Савка. Дякую, пані головуюча. Шановний пане Прем’єр-міністре, члени уряду, колеги, народе України! В мене запитання, яке зараз саме актуальне та не вирішене в місті Миколаєві, Миколаївській області, щодо розподілу житла сім'ям військовослужбовців. Я прошу з усією серйозністю поставитися до сімей військовослужбовців, а не ставити над ними експерименти, як це відбувається зараз, та взяти це питання під контроль, пане Прем’єр-міністре. Не можуть люди, які двадцять років віддали армії та Батьківщині, які сьогодні стоять на передовій, лишатися без житла. В 2018 році народом України було закуплено тільки 69 квартир, до сих пір вони не заселені. Прошу вас узяти під контроль. Дякую за увагу. 11:19:24 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за те, що звернули увагу до цієї проблеми. Я доручу, щоб ми її опрацювали і вас особисто проінформували. Дякую.

"Нафтогаз" утворений Кабінетом Міністрів, і він засновник. Кабінет Міністрів затверджує наглядову раду, яка наглядає. Правління "Нафтогазу" таким чином діє під пильним наглядом наглядової ради, читай Кабінету Міністрів. Коболєв і company отримали 1 мільярд 300 мільйонів премії. Премія видається, 16 пункт статуту, виключно за рішенням наглядової ради. Для громадян України, якщо це 100-гривневими купюрами – це 1 горбатий, як кажуть в народі, "КамАЗ", самосвал грошей. Пропозиція чи приймається Кабінетом Міністрів, внесіть зміни до статуту - виплачувати зарплати і премії Коболєву і company виключно готівкою, 100-гривневими купюрами, щоб народ бачив як вони легковими причепами возять свою місячну зарплату додому. 11:20:46 ГРОЙСМАН В.Б. А я вам хочу сказати, що я проти таких великих премій навіть по 100 гривень. я наголошую вам про те, що контракт, який діяв 5 років і був підписаний колишнім міністром економіки, думаю, що даже без погодження з колишнім Прем’єр-міністром, передбачав… Не думаю, а впевнений в цьому, передбачав такі виплати, які для мене особисто як для Прем’єр-міністра і для нашого уряду виглядали як нонсенс. Більше того, з ними навіть ніхто дискусії не провів, навіть не попередив нас про те, що будуть такі виплати премій космічних, я наголошую на цьому, за результати "Стокгольму". Більше того, авансом отримані. І тому я вийшов абсолютно публічно і сказав, що на тих умовах, на яких був заключений контракт, він продовжений бути не може. І це позиція уряду. Я запропонував наглядовій раді, розуміючи, підтримуючи її незалежність, такі принципи корпоративного управління, запропонувати уряду як акціонеру нові умови контракту, які будуть передбачати декілька речей. Перше продовження транзиту газу через анбандлінг з 1 січня 20-го року. Це перше. Друга позиція. Це досягнення цілей, які затверджені були урядом щодо збільшення добичу українського газу мільярдів кубів газу, а не до 15 мільярдів, як вони добувають сьогодні. І третє. Мають бути ринкові зарплати, але не космічні і не захмарні. Не може український менеджер отримувати в 3, в 4 рази більше грошей, ніж такий же його колега в країнах Східної і навіть Західної Європи в аналогічних компаніях. Ну, це ж, це грабунок, я вважаю. Більше того, якщо мова йде про те, що премія була виплачена додаткова за "Стокгольм", так я хочу подивитись кошти за "Стокгольм" на рахунках держави, Державного казначейства. Таких грошей поки що не поступало. Якщо їх не поступало, то і предмету премії немає. Це перше. По-друге, я, можливо, запровадити ще одну історію? Коли "Нафтогаз" програє так вони, може, будуть з власної кишені їх компенсувати? Або ми їх будемо забирати у них в зарплату? Тобто це повний маразм. І я вважаю, що такого більше допускати неможливо. Тому ми запропонували наглядовій раді, ви запропонуйте новий контракт, ми як акціонери його розглянемо. Він має бути з принципами незалежного управління, він має бути ринковий, я це підкреслюю. Не може бути зарплата у керівника такої структури 10 тисяч гривень, не може, з цим згоден. Але треба, щоб все було прозоро, відкрито, ринково. Але, щоб не дискредитувати сьогодні саму реформу і в тому числі не робити пограбунок компанії, прикриваючись будь-якими рішеннями. Оце моя позиція є принципова. Тому от на цьому ми будемо концентруватись далі. Дуже дякую за ваше запитання, панове. Колеги, час, відведений для запитань від народних депутатів, завершений. Будь ласка, 3 хвилини – заключне для Прем'єр-міністра і завершуємо "годину запитань до Уряду". Будь ласка, 3 хвилини, Володимир Борисович Гройсман. Дуже дякую, шановні колеги народні депутати, за ваші запитання. Ми намагались, як завжди, відповідати відкрито і максимально об'єктивно. Дякую вам за підтримку. Бажаю гарної роботи і співпрацюємо далі. І буду просити вашої підтримки в прийнятті важливих законів для забезпечення фінансової стабільності, економічного зростання, не дивлячись ні на які кампанії – ні на президентські, ні на парламентські. А все, що стосується нашої соціальної політики, ви знаєте, що вона є на порядку денному не тільки моєму як Прем'єр-міністра, а і Президента Порошенка, і нашої коаліції, і нашого уряду. Дуже дякую, шановні колеги. 11:24:48 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую і членам уряду, і Прем'єр-міністру України Гройсману за відверту, чесну і змістовну дискусію. Бажаю вам успіху в розбудові України. Отже, колеги, ми звершили "годину запитань до Уряду". І ми переходимо до наступного розділу – це зачитання до слова Першого заступника Голови Верховної Ради України ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, дозвольте так само поінформувати вас, ще раз повторити наступне. Сьогодні у нас зареєстровано 187 депутатських запитів, і це достатньо велика черга, щоб всі зараз оголосити і вони пішли до відповідних міністерств і відомств для того, щоб всі депутати отримали відповіді. І так само сьогодні ми маємо рубрику "Різне". Тому сьогодні ми не розглядатимемо законопроект про мову і поправки до цього законопроекту. Ми розпочнемо з 491 поправки у вівторок, 490 поправки. Дякуємо за уточнення одного з авторів поправок пана Мусія, це його поправка. А зараз я переходжу до депутатських запитів, наголошую, що їх 187. Отже, Андрія Вадатурського до Президента України щодо прискорення підписання Закону № 9476, прийнятого Верховною Радою України від 28 лютого 19-го року. Як ви знаєте, при розгляді запитів до Президента України ми маємо спочатку поіменно проголосувати підтримку запиту. Я ставлю на голосування підтримку цього запиту. Прошу визначитися зал. Вадатурського. За-32 Немає потенціалу зала підтримати колегу Вадатурського, тому ми рухаємося далі. невідкладних заходів, направлених на здійснення перерахунку пенсій військовому пенсіонеру Олександру Безкоровайному. Віктора Развадовського до голови Житомирської облдержадміністрації щодо надання матеріальної допомоги мешканці селища міського типу Любар Житомирської області Одончук Ользі на реабілітацію доньки Соломії 17-го року народження. Віктора Развадовського до Прем'єр-міністра щодо перенесення будівництва полігону твердих побутових побутових відходів в мікрорайоні колишнього склозаводу селища міського типу Романова Житомирської області. Олени Сотник до голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо діяльності та ефективності роботи Нацагентства України з питань розшуку та управління активам, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вадима Кривохатька до голови Запорізької обласної ради щодо недопущення створення штучних обмежень жителям Запорізької області в отриманні процедури гемодіалізу. Артема Вітка до голови Полтавської облдержадміністрації щодо незадовільного розгляду депутатського звернення та відсутності належних заходів реагування Полтавською облдержадміністрацією на ситуацію стосовно незаконного відключення від газопостачання об'єктів інфраструктури Полтавської області. Геннадія Чекіти до Прем'єр-міністра, міністра фінансів, міністра культури щодо виділення коштів із Державного бюджету у розмірі 10 мільйонів гривень для завершення ремонту будівлі Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В.Василька. Ігоря Алексєєва до Прем'єр-міністра щодо ремонту пішохідного переходу та зупинки громадського транспорту "Південна Борщагівка". Ігоря Алексєєва до голові Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо утримання дорожнього покриття на окремих ділянках доріг Києво-Святошинського району Київської області. Михайла Бондаря до виконавчого директора Українського культурного фонду, голови Львівської облради, голови Львівської облдержадміністрації щодо належного облаштування інфраструктури для проведення фестивалю ярмарку "Корона "Корона Якуба" в місті Кам'янка-Бузька Львівської області. Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра щодо напрацювання взаємодії між відповідальними органами державної влади та місцевого самоврядування у питаннях своєчасного внесення інформації до державного реєстру виборців про осіб, яким виповнилося 18 років та які набули право голосу Олега Кулініча до Прем'єр-міністра щодо збільшення кількості ставок науково-технічного персоналу в Державній спеціалізованій художній школі - інтернаті І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні". Олега Кулініча до Прем'єр-міністра щодо збільшення штату Національного музею-заповідника українського гончарства. Юрія Бойка до Прем'єр-міністра щодо роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду у місті Золоте Попаснянського району Луганської області, збільшення кількості контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів для здійснення заміни залишків ендопротезів неходових розмірів на розміри, необхідні для проведення оперативних втручань пацієнтам КЗ "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені

що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо невиконання Міністерством охорони здоров'я України протокольних доручень Прем'єр-міністра України від 14 вересня 17-го року, стосовно передачі до сфери управління Держпродспоживслужби частини матеріально-технічної бази, що належить ліквідованій Державній санітарно-епідеміологічній службі України. Михайла Хміля до міністра юстиції щодо правомірності внесення змін в реєстр Іпотек, щодо іпотекодержателів. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту, Прем'єр-міністра щодо необхідності електрифікації дільниці Південної залізниці протяжністю 239 кілометрів від станції Ворожба Сумської області до станції Люботин Харківської області. Вадима Кривохатька до Генпрокурора України щодо можливого перевищення повноважень керівництвом Вільнянської районної держадміністрації Запорізької області. Івана Спориша до Голови СБУ стосовно розслідування антидержавних дій керівництва, священників Віктора Вовка пункту 35 статті 85 Конституції України та частини другої статті 8 Регламенту Верховної Ради України. Надії Савченко до Генпрокурора щодо інформування про хід досудових розслідувань, що були розпочаті на підставі депутатських звернень та особисто переданих матеріалів до Генеральної прокуратури України за фактом зловживання посадовим становищем посадовими особами Міністерства оборони України стосовно постачання неякісного форменого одягу для потреб ЗСУ на сотні мільйонів гривень. Надії Савченко до Голови Конституційного суду щодо порушення строків конституційного провадження стосовно відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п'ятої статті 176 КПК, а також з'ясування причин затягування розгляду цього Конституційного провадження. Олександра Кодоли до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо необхідності забезпечення ендопротезами та наборами для імплантації медичних закладів Чернігівської області. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, директора Державної установи "Інститут отоларингології імені професора Коломійченка Національної академії медичних наук України", Президента Академії медичних наук щодо слухопротезування системою кохлеарної імплантації дорослих дітей з глибокою втратою слуху. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Хмельницької облдержавної адміністрації щодо належного виконання вимог чинного законодавства в частині реалізації гарантованих державою прав громадян хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра…

Максима Бурбака до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, міністра інфраструктури щодо виділення коштів з Державного бюджету України на ремонт автомобільних доріг у Чернівецькій області. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра щодо посилення негативних тенденцій в економіці. Ігоря Попова до Кабінету Міністрів щодо наслідків проведення національного відбору на Пісенний конкурс "Євробачення-2019". Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо необхідності підвищення розміру щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Артема Вітка до голови Нацполіції щодо розслідування дій та бездіяльності посадових осіб, які призвели до створення критичної ситуації навколо навчально-виховного комплексу у Нових Санжарах Полтавської області. Анни Романової до міністра культури, голови Чернігівської обласної держадміністрації щодо критичної ситуації з храмом Святого Воскресіння в селищі міського типу Седнів Чернігівської області. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо негайного вирішення питання відсутності обладнання в державних установах для сканування ID-паспортів. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо негайного прийняття заходів спрямованих на недопущення розповсюдження вірусу дифтерії серед українців. Групи народних депутатів (Мірошніченка, Сидоровиича, Данченка) до директора Національного антикорупційного бюро щодо перевірки інформації, розміщеної у засобах масової інформації, про можливі порушення вимог законодавства та перевищення повноважень працівниками НАБУ під час проведення обшуку у центральному офісі публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд". Ірини Констанкевич до міністра освіти і науки щодо забезпечення навчальних закладів Волинської області засобами, спрямованими на підвищення якості освіти. Ірини Констанкевич до голови Волинської облдержадміністрації щодо проведення робіт з реконструкції (термомодернізації) навчально-виховного комплексу комплексу "Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія". Альони Шкрум до Прем'єр-міністра щодо питання дофінансування з державного бюджету завершення будівництва у Чернівецькій області КПП "Красноїльськ" та "Дяківці", під'їзних шляхів до них та до КПП "Шепіт". Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра щодо прискорення прийняття Кабінетом Міністрів підзаконних нормативно-правових актів, необхідність яких випливає із положень Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра соцполітики щодо вжиття заходів із вдосконалення пенсійного законодавства та підвищення рівня забезпечення прав працюючих пенсіонерів України. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України щодо невиконання вимог законодавчого акту щодо забезпечення комерційного обліку газу, непогодження розроблених операторами газорозподільних систем проектів інвестиційних програм на 2019 рік по встановленню споживачам індивідуальних газових лічильників. до Генпрокурора щодо вчинення службового підроблення службовими особами Державного підприємства "Київський бронетанковий завод" Державного концерну "Укроборонпром". Романа Зварича до генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", виконувача обов'язків директора Державного підприємства "Київський бронетанковий завод" щодо надання неправдивої інформації керівництвом Державного підприємства "Київський бронетанковий завод" "Київський бронетанковий завод" Державного концерну "Укроборонпром" на звернення народного депутата. Якова Безбаха до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Комітету з питань охорони здоров'я, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення фінансування Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка Олени Лук'янової Національної академії медичних наук України". Руслана Сольвара до міністра соцполітики, голови Київської облдержадміністрації щодо надання санітарно-курортної путівки постраждалому внаслідок пожежі вогнем та високою температурою Линнику Віталію Олександровичу, мешканцю селища Волиця Волиця Фастівcького району Київської області. Руслана Сольвара до першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, Прем'єр-міністра, заступника голови Держагентства лісових ресурсів щодо належного виконання відповіді на попереднє звернення про використання громадянами лісових ресурсів для власних потреб. Івана Спориша до голови Вінницької облради, голови Вінницької облдержадміністрації стосовно створення об'єднаної територіальної громади в селі Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо необхідності скасування

з окремих питань, пов'язаних з проведенням нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра щодо надання інформації про виконання вимог статті 12 Закону України "Про пробацію". Юрія Павленка до міністра юстиції про кількість зареєстрованих фактів народження дитини із застосуванням окремих статей Сімейного Кодексу України. Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра щодо відновлення порушених прав та законних інтересів працівників шкідливих професій. Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра щодо відновлення права Павлоградської міської ради Дніпропетровської області на місцеві запозичення. Віталія Гудзенка до голови Київської облдержадміністрації щодо виділення коштів (субвенції) у 19-му році на капітальний ремонт дороги по вулиці Польова в селі Червоні Яри Таращанського району Київської області. Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра, міністра фінансів щодо необхідності виділення коштів (субвенції) з Державного бюджету України на придбання медичного обладнання комунальним закладам

Юрія Бойка до Голови Служби безпеки, Генпрокурора щодо порушення вимог кримінального процесуального законодавства з боку працівників правоохоронних органів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно державного підприємства "Благодатне". Альони Бабак до Київського міського голови щодо передачі згідно з актом приймання-передавання документів від 11жовтня 18-го року № 38 декларацій по будинку за адресою вулиця Щербаківського, 52 в місті Києві. Сергія Мельника до міністра оборони щодо процедури отримання статусу учасника бойових дій. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра щодо залишення надходження акцизного податку з ввезених на митну територію та вироблених на території України підакцизних товарів (пального) в бюджетах об'єднаних територіальних громад. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо порушення законодавства шляхом підвищення ціни на газ для побутових споживачів. Олександра Кірша до Прем'єр-міністра щодо розповсюдження пільги з податку на землю та податку на прибуток на Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар". Олександра Кірша до голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики щодо припинення зловживання та обкрадання харків'ян регіональною газовою компанією Публічне акціонерне товариство "Харківміськгаз". Юрія Бублика до Прем'єр-міністра про непрозорий механізм розпочатої монетизації субсидій, відсутність роз'яснень порядку її проведення з боку соціальних служб та у ЗМІ, створення соціальної напруги серед громадян та порушення їх прав. Ігоря Луценка до міністра внутрішніх справ, голови Нацполіції України щодо необхідності створення "гарячої лінії" для оперативного та професійного реагування правоохоронцями, спеціалізацією яких є містобудівне законодавство України, на повідомлення щодо можливого вчинення злочинів стосовно об'єктів культурної спадщини України.

Ігоря Луценка до голови Національного агентства України з питань запобігання корупції щодо здійснення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 16-й роки, поданих суддею Шевченківського районного районного суду міста Києва Лінником Олегом. Романа Семенухи до Прем'єр-міністра щодо коефіцієнту для перерахування сум щомісячних страхових виплат на підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з 1 березня 19-го року. Тараса Батенка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр України щодо врахування рішення Дроговизької сільської ради Миколаївського району Львівської області задля збереження історичної пам'ятки "Миколаївська фортеця" при наданні спецдозволу на користування надрами ТОВ "Торгівельно-промислова компанія "Західінвест-Партнери". Михайла Головка до голови Державної аудиторської служби України щодо надання звіту за результатами ревізії

Сергія Мельничука до голови Одеської облдержадміністрації, Одеського міського голови щодо захисту майнових прав неповнолітньої Аліси-Людмили Постолатьєвої. Групи нардепів (Батенка, Шевченка, інших – всього 5) до міністра внутрішніх справ щодо розслідування фактів можливого незаконного використання коштів державного бюджету з метою агітації за кандидата на пост Президента України Петра Порошенка. Володимира Арешонкова до міністра енергетики і вугільної промисловості щодо внесення змін до Методики приведення об'єму до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу. Едуарда Матвійчука до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соцполітики, Одеської облдержадміністрації, Одеської міськради стосовно необхідності всебічного реагування на звернення мешканки Київського району міста

Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо блокування транспортного сполучення житлових будинків на вулиці Академіка Туполєва Віктора Вовка до Прем'єр-міністра, голови Центральної виборчої комісії щодо бездіяльності Кабінету Міністрів України, центральних органів

порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві, а також здійснення розподілу цієї субвенції між відповідними місцевими бюджетами. Ірини Суслової до міністра інфраструктури виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг, виконуючого обов'язки начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області щодо забезпечення задовільного стану дорожнього покриття автомобільних доріг загального державного значення у Черкаській області. Ірини Суслової до міністра з питань тимчасово окупованих територій, міністра культури щодо надання роз'яснення про сплату туристичного збору внутрішньо переміщеними особами. Сергія Лещенка до міністра юстиції про питання права власності щодо комунального ринку Речовий в місті Полтаві. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва частини вулиці Драгоманова в Дарницькому районі міста Києва. Андрія Вадатурського до глави Адміністрації Президента України щодо прискорення надання на підпис Президенту України Закону № 9476, прийнятого Верховною Радою України від 28 лютого 2019 року.. Павла Дзюблика до міністра освіти і науки щодо включення навчального закладу до переліку закладів, на базі яких будуть створені центри професійної досконалості. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра щодо перерозподілу медичної субвенції. Вадима Кривенка та Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра щодо реалізації державних програм підтримки осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Павла Кишкаря до голови Наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" щодо надання неповної інформації на запит. Павла Кишкаря до Генерального прокурора України щодо дотримання законодавства слідчим СВ СБУ в Харківській області Бережним А.Ю. про підсудність. Віктора Кривенка… Там було так написано: Вадим Кривенко. Це неправильно по протоколу, я звертаю увагу Секретаріату, що у нас Віктор Кривенко є народний депутат. Віктор Кривенка до Прем'єр-міністра України щодо платного використання землі. Віктора Кривенка та Павла Кишкаря до Генерального прокурора щодо тривалого розслідування факту трагічної загибелі видатного державного діяча сучасної України В'ячеслава Чорновола та Євгена Павлова. Борислава Берези до Прем'єр-міністра щодо деяких питань розподілу субвенції. Борислава Берези до голови Київської міської держадміністрації щодо незаконного будівництва на території скверу малих архітектурних споруд у Деснянському районі міста Києва. Юрія Берези до Прем'єр-міністра, голови Національної поліції, голови Державної служби України з питань праці щодо щодо невиплати заробітної плати працівникам державного підприємства "Укрводшлях" за багатомісячний період. Ігоря Гузя до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо необхідності продовження фінансування ремонтних робіт автодороги національного значення Н-22 на відрізку, що проходить через місто Володимир-Волинський по вулиці Устилузькій. до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності невідкладного сприяння у попередженні виникнення надзвичайних ситуацій у місті Володимирі-Волинському (аварійний стан двох багатоквартирних будинків). Івана Мельничука до голови Центральної виборчої комісії щодо невідкладного вирішення питання призначення перших виборів депутатів Сутисківської селищної ради об'єднаної територіальної громади Тиврівського району та Сутисківського селищного голови. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для придбання мамографа для Подільського регіонального центру онкології. Юрія Тимошенка до Генерального прокурора України щодо забезпечення своєчасного проведення досудового розслідування. Юрія Тимошенка до виконуючого обов'язки начальника відділу у Яворівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області щодо надання інформації. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо незадовільного стану території біля урочища "Лосине озеро" в Деснянському районі міста Києва. Наступний запит Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо капітального ремонту асфальтного покриття на прибудинковій території по вулиці Райдужній в Дніпровському районі міста Києва. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, міністра соціальної політики України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Рівненської обласної ради, голови правління Публічного акціонерного товариства "Рівнеобленерго" щодо забезпечення електроенергією жителів села Буда Рокитнівського району Рівненської області. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України, директора Державного бюро розслідувань, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міністра внутрішніх справ України, Начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, Генерального прокурора України щодо катувань в закладах пенітенціарної служби.

про міжнародні перевезення пасажирів і вантажних автомобілів… автомобільним транспортом. Сергія Капліна до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо уточнення роз'яснення термінів, які використовуються в Угоді між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо інформації стосовно розпорядження коштами наданими Україні урядами країн-партнерів, Європейським Союзом та міжнародними організаціями для вирішення проблем переселенців за 2014-2019 роки. Володимира Парасюка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, Глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна щодо сприяння у виділенні коштів для проходження фізичної реабілітації у центрі Next Step пораненому в зоні проведення антитерористичної операції майору Збройних Сил України, викладачеві Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, учаснику антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях, кавалеру ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Гері Володимиру Ярославовичу. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо надання інформації про працевлаштування молодих спеціалістів – випускників державних професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які навчалися за регіональним та державним замовленням. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо надання інформації про суму, на яку збільшився розмір пенсій у 2019 році після проведення індексації пенсій, та про кількість пенсіонерів, які отримали або отримають у 2019 році окремі додаткові одноразові виплати. Олексія Рябчина до виконуючого обов’язки голови Державної екологічної інспекції України, начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо порушень чинного законодавства України та загрозу погіршення екологічного стану Жмеринецького району Вінницької області внаслідок будівництва полігону твердих побутових відходів. Анни Романової до Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо здійснення ефективної державної політики у сфері розвитку туризму. Ігоря Бриченка та Тараса Кременя до Прем'єр-міністра України щодо державної підтримки сільськогосподарських виробників шляхом стабілізації ціни на воду для поливу сільськогосподарських культур. Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра України щодо порушень законодавства операторами газорозподільних мереж відносно побутових споживачів газу. Руслана Демчака до тимчасово виконуючого обов'язки Президента АТ "Укртрансгаз", голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо виконання рішення суду. Руслана Демчака до Прем'єр-міністра України щодо проведення індексації пенсій громадянам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про державну службу". Сергія Власенка до голови Служби безпеки України щодо використання під час виборчої кампанії Президентом України Петром Порошенком Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України з метою боротьби з політичними опонентами. Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до Голови Верховної Ради України щодо невключення до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України законопроектів, підготовлених Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Шановні колеги, я маю поінформувати вас, що я оголосила всі 187 запитів, які були підготовлені колегами і зареєстровані на цей день. Далі, я маю оголошення, яке надійшло до президії. Відповідно до статті 60 Регламент Верховної Ради України повідомляю про створення Верховної Ради України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За Одесу". Співкерівниками цього об'єднання обрано народних депутатів України Ківалова Сергія Васильовича та Голубова Дмитра Івановича. ми з вами не будемо розглядати поправки до законопроекту про функціонування української мови. Ми повернемося до цих поправок наступного вівторка сесійного і розпочнемо з 490 Зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. І за 30 хвилин я прошу всіх колег о 12:30 повертатися до сесійної зали тим колегам, які планують взяти участь у у рубриці "Різне". Що стосується, я так розумію, незадоволених запитами, тут надійшло достатньо багато таких заяв про незадоволення. Сьогодні ми просто не встигли, тому що було багато запитів, їх розглянути, ми переносимо це на наступну п'ятницю. Я сподіваюсь, що просто буде в нас наступний сесійний теж тиждень і, як правило, за цей час менше реєструють запитів народні депутати, в нас залишається більше часу для виступів. Дякую, колеги. І о 12:30 ми зустрічаємося.

розпочнемо запис для депутатів, які бажають і прагнуть виступити в рубриці "Різне". Шановні колеги, перерва закінчується, прошу повертатися до сесійної зали. Прошу повертатися. Шановні колеги, отже, ми маємо зараз час для виступів народних депутатів з різних питань. І я прошу записатися всіх бажаючих колег Я чекала дуже. Систему "Рада" не обов'язково ламати, щоб записатись. Отже, дякуємо, шановні колеги. Рефат Чубаров передає слово народному депутату Віктору Кривенку. Будь ласка, прошу. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні українські громадяни, парламент розглядає надважливий законопроект про українську мову. І як голова міжфракційного об'єднання в парламенті "За мову" я хочу звернутися до керівників всіх фракцій і запропонувати наступну модель, щоб все ж таки ми змогли ухвалити цей законопроект у наступний четвер. У вівторок, щоб максимально зібралися всі депутати в залі і проголосували продовження розгляду законопроекту і поправок по ньому без переривання засідання о 18 годині вечора, тобто фактично до завершення розгляду. Піти з вівторка на середу в ніч, поправки розглядати. У нас є троє в президії: Голова і дві заступниці, які можуть по черзі одна одну змінювати, і, щоб ми всю середу поправки розглядали, з середи на четвер в ніч, і в четвер мати шанс цей закон прийняти. На мою думку, це величезний ризик, ставити наш законопроект в залежність від того, кого буде обрано Президентом України. Ми побачимо шантаж після того, як він, не дай Бог, не буде в четвер прийнятий, що голосуйте за одного з кандидатів, бо лише він буде гарантувати, що між першим і другим туром цей закон буде прийнятий. Те саме вони зроблять між першим і другим туром і затягнуть його прийняття, можливе прийняття, аж за підсумки другого туру. Закон про мову треба було прийняти ще рік тому. Але, на жаль, чомусь таку саме модель вибрали, що саме перед виборами. І ми бачимо, як користується цим "п'ята колона" представлена у Верховній Раді. Як вона в кожному своєму виступі розповідає про те, що начебто якийсь розкол суспільства, що комусь будуть дома забороняти говорити українською, російською мовою чи іншими мовами. І ми бачимо, як це використовується на шкоду Україні. Тому ще раз закликаю, щоб ми прийняли цей законопроект, з вівторка його безперервно розглядати. Лише на поправки фракції "Опозиційного блоку" треба близько 18 годин, а у нас робочих залишилося всього 14 годин. Наступний тиждень, якщо ми говоримо, до 6 вечора четверга, то це всього-на-всього 15 робочих годин. І в цій частині ми повинні всі сконсолідуватися і забезпечити його прийняття в четвер в правильній редакції. Тому що поправки пана Лесюка, мого однопартійця Павла Кишкаря, пані Олени з "Народного фронту", яка напрацьована, їх треба повраховувати всі. Але зараз всі ці голосування, всі розуміють, що вони ні на що не впливають по поправках, 10, 20, 40 голосів набирають. підсумкове голосування буде перед вже реальним голосуванням, зачитають поправки, які враховані, які не враховані. І в залежності від цього, закон або набере, або не набере… Ще 3 хвилини додайте, пан Кривенко має ще, він десятий в нашому листі виступів, зараз додайте йому 3 хвилини. цей час я використаю ще раз вкотре для пояснення прагматичної ролі мови, щоб розуміли, чому вона важлива, що не було б війни, не було б цих економічних втрат, якби в Україні панував український культурний простір, якби з 1991 року школи були українськими. Людина після народження стає чи українцем, чи японцем, чи французом на базі чотирьох факторів: це батьківське виховання, це культура середовища, яка її оточує, це кров, генетика і це енергія землі. В якій суміші, я не знаю, жодна філософсько-теологічна система, але перші два вважаються основними: це батьківське виховання і це культура, це середовище. Мова є основою відповідної національної культури: польська – польської, угорська – угорської, українська – української. Носій культури є замовником держави, яка цю культуру захищає, розвиває і зберігає. будь-який розумний уряд своєму ворогу, іншій державі, перше, у що він б'є, він б'є у мову. Тому що людина стає або космополітом, її однаково, де жити, екологія, доходи і безпека, і вона виїжджає, або вона стає носієм іншої мови, як наслідок - носієм іншої культури, як наслідок - замовником іншої держави. Тому Польща: безкоштовні курси польської мови. Ви бачите, як б'ються представники Угорщини у нашому парламенті за свої культурні інтереси. Ви бачите, як Росія постійно намагається знищити українську мову. Понад 64 рази на державному рівні за 350 років окупації забороняли українську мову. Німкеня Катерина Велика, яка фактично і не говорила російською мовою, але захищала російську мову і захищала Російську православну церкву. Хтось може увірувати, що Путін є віруючим, кадебіст Путін? Але він захищає російську церкву і просуває російську мову, тому що він розуміє, що за мовою і за культурою прийде його державницька машина і його система. При всьому цьому нам не треба відштовхувати російськомовних українських патріотів. Їм треба пояснити прагматичну роль мови, що у Тернополі і Франківську немає "русского мира" не тому, що там ядерна зброя чи батальйони НАТО, а тому, що там український культурний простір. Треба показати, як Ізраїль відродив фактично мертву мову, як бореться Франція за свою мову. І людям, які були виховані в Радянському Союзі, а там система виховання патріотизму теж була присутня – піонери, комсомольці, жовтенята – і які, коли почалася гласність, коли відкрилися архіви, коли побачили всі концтабори, голодомор, і які розлюбили велику радянську державу, і кожен почав любити свою маленьку: свій Казахстан, свою Білорусь, свою Україну. І коли хтось приходить і говорить їм, що ти не патріот, якщо ти не говориш українською, а людина говорить, так я на фронті ногу залишив, в Харкові, чи Маріуполі, всім цим людям треба спокійно пояснити, що українська мова - основа культурного простору, і це як купол, який накриває і захищає як протиповітряна оборона, як ядерний ракетний щит. І в цьому відношенні нам треба спокійно пояснити прагматичну роль мови і для чого ми приймаємо цей закон. Дякую. Будь ласка, народний депутат Олег Медуниця, до слова запрошується, Будь ласка. Олег Медуниця, місто Суми. Шановні народні депутати! Шановний народ України! Сьогодні… Я, до речі, підтримую попереднього виступаючого, який говорив про важливість прийняття Закону про мову, і підтримую його ідею, щоб ми наступний тиждень і наступний четвер, коли можемо реально проголосувати цей закон, працювали до вичерпання розгляду порядку денного. Тобто до того часу, поки ми не розглянемо закон. Але зараз я буду говорити не тільки про мову, а буду говорити і також про справедливість, про соціальну справедливість. Я вже виступав з цієї трибуни і говорив в бік уряду про несправедливість в нинішньому порядку нарахування субсидій для населення. Адже нинішні правила, встановлені постановою Кабінету Міністрів України, не дотримуються такої справедливості. Насамперед через те, що норма, яка вписана про обов'язковість врахування доходів всіх осіб, які зареєстровані в тому чи іншому помешканні, є дискримінаційна. Адже реально у нас є велика кількість людей, які реально потребують субсидій, але з тих чи інших причин не можуть виписати із свого помешкання осіб, які там зареєстровані, і не можуть відповідно подати довідку про їхні доходи, і не проживають фактично там. Ми про це вже говорили уряду і чекаємо якусь зворотну реакцію про те, що ця норма буде врегульована. І комісіям, які у нас є при кожному департаменті соціального захисту, який обраховує субсидії, буде надано право з'ясовувати чи можлива, чи неможлива виписка таких осіб. Також хочу сказати про соціальні норми. Ми… субсидії не сплачують за великі помешкання. І це норма, яка веде для того, щоб ми соціально захищали наше населення, яке не може сплатити великі суми в платіжках. Але є соціальні норми, які обмежують нарахування субсидій. На жаль, останнім часом ці соціальні норми постійно зменшуються. Я вимагаю від уряду, щоб цей процес був зупинений, більше того, повернутий на рівень 2015 року. Особливе занепокоєнням у мене викликає те, що такі норми, як по субсидії, так і по пільгам зменшуються для осіб, які є учасниками антитерористичної операції, інвалідами антитерористичної операції. Це неприпустимо, коли такі… ці соціальні норми зменшуються саме для такої категорії осіб. Уведіть градацію: чим у тебе більше доходи, тим менше в тебе соціальна норма. Це було б справедливо, це було б розумно. Але виходить так, що зменшення стосується соціальних норм, стосується всіх… …в незалежності від того, який дохід ти отримуєш. Тому хочу, щоб оці дві принципові позиції, це

Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, ще раз про мову. Немає мовної проблеми в Україні. Немає. І не було. І не буде. Є політтехнології, як і кожного разу, відтягують цю проблему на світ Божий і починають розказувати, що ми маємо чубитися із-за української мови. Давайте згадаємо, які білборди висять передвиборної кампанії: "Армія. Мова. Віра". З вірою, з Томосом вийшло трошки ранувато, не так, як хотілося. З армією зараз побачили, що відбувається, з розкраданням, з пограбунком, з мародерством фактично на крові бійців. Залишилась мова. Ну, давайте внесемо в зал мовний закон і будемо його розглядати, знаючи, що 2 тисячі 800 поправок. І хто ці поправки, кажуть, "Опоблок" – "Опоблок" вніс. А БПП не внесли поправки? І розглядають вони, щоб, не дай Бог, не вийшло так, що перед виборами ще й мовний закон не прийняли. От каже влада, ми внесли, а тепер Верховна Рада винувата, що не приймає, може, хоч так спрацює. Не спрацює, Петро Олексійович, не спрацює. Бо всі бачать як ця влада дбає про людей, всі бачать, які платіжки носять кожного дня, кожного місяця пенсіонерам, нашим матерям, нашим бабусям, які не можуть піти в лікарню, щоб собі пігулку купити, тому що вони ж за газ мають заплатити, бо вони не можуть не платити, бо вони – свідомі громадяни. І сьогодні нам тут уряд розказує про те, що вони ставлять задачу "Нафтогазу" про те, щоб вони збільшили видобуток українського газу до вісімнадцяти… А давайте згадаємо, хто трошки старшого віку, економічну географію 9-го класу України. Скільки добувала Україна газу? 70 мільярдів кубів, 70 мільярдів. Де воно це поділося? Кажуть, виснажилися родовища. Може і виснажилися. А як дивитися на ту ситуацію, що десятки ліцензій на газовидобування "Нафтогаз" не продовжує, і компанії, які можуть видобувати газ, не мають змоги? Як дивитися на ситуацію коли передали в управління обласним радам передачу земель, де можна добувати газ, а ті ради не приймають рішення? І каже нам Кабмін: а що ми можемо зробити? Так, ви – влада чи де? Ви будете розказувати, що не можете скасувати мільйонні зарплати Коболєва і поплічникам? Ви не можете розказати і сказати зробити те, щоб зробити нормальні зарплати чиновникам, які сидять на державному кошті, які користуються державними надрами, які перепродають народний газ, який є власністю народу України, згідно Конституції? І що ми маємо?..

І що ми маємо? А ми маємо те, що сама влада зробила експертизу і кажу, що український газ коштує в районі 2 тисяч гривень

Ще 2,5 хвилини. Там просто ще 3 хвилини було, будь ласка, 2,5 ще. влада в особі Кабінету Міністрів. От великі вони бізнесмени, що на цьому заробляють. Взяли по 2, продали по 8, а кажуть, будуть по 12. І не дають нарощувати видобуток газу, бо розказують, а як же ми будемо віддавати оці борги, які у нас накопичилися за попередніков. Я не розумію, що відбувається з системою. Ще 2 хвилини додайте, будь ласка. 2 хвилини ще. Було там два виступи об'єднані в 6 хвилин. Будь ласка. Я розумію, що владі не подобається, коли розказуєш не просто гасла, а говориш цифри і наводиш факти. Так от, якщо б влада, якщо б Кабінет Міністрів, якщо б ота Державна акціонерна компанія "Нафтогаз" із зарплатами в мільйони гривень, думала про людей, думала про те, як людям віддати те, що їм належить – природні багатства – принаймні по ціні добутку, а не з націнками в 300 відсотків, так ото була б народна влада. Але немає такої влади у нас в країні. Немає. І розказують: ми того не можем, ми того не можемо. Команда Радикальної партії Олега Ляшка, яка представлена 20 народними депутатами в парламенті, добилася заборони експорту лісу-кругляку. Знаєте, скільки робочих місць створено? Знаєте, скільки люди зарплати отримують на деревообробних А знаєте, скільки металургів поотримали роботу завдяки нашому Закону про підвищення акцизу на металобрухт? Розказують, там заводи Ахметова, там ще заводи Пінчука, там ще когось. Скажіть, будь ласка, а забрати їх назад можна, реприватизувати їх можна? Людей на вулицю десятки тисяч сталеварів можна вигнати? Ні. Що будуть вони робити? На біржу підуть, скажуть, дайте нам пособие по безработице? Так оце економічний розвиток країни? Так хто бореться за розвиток країни, хто бореться з бідністю, хто вимагає підняття мінімальних заробітних плат, хто піднімає питання про встановлення справедливих пенсій? А не оці подачки, які зібрали із "євроблях" 12 мільярдів, роздали перед виборами виборами жалюгідні копійки і кажуть, от ми вам підняли. Але ж дивіться, з 12 травня по 12 тисяч газ як увалимо, отоді будуть вам добавки до пенсій. Але ж ви пам'ятаєте, що ми вам дали, так на виборах не забудьте, хто той… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні друзі, шановні українці, свій виступ я вкотре хочу присвятити людям з інвалідністю, а саме питанню їх працевлаштування. Ця проблема залишається ключовою як для суспільства, так і для таких осіб. Через працю люди з інвалідністю інтегруються у суспільство, у них виникає почуття того, що вони потрібні державі. Замість того, щоб давати копійчані подачки з державного бюджету людям з інвалідністю, аби вони не вештались під ногами у державних чиновників і не створювали їм незручності, держава на чолі з урядом та іншими органами виконавчої влади повинна створити умови і дати можливість цим особам бути корисними для суспільства і самореалізовуватись – так, як це робиться в країнах Європи та світу. Натомість ми маємо сумну статистику: в Україні майже два мільйони людей з інвалідністю працездатного віку. З них працює тільки кожна четверта особа. На жаль, що в цьому році така тенденція продовжується. Команда Радикальної партії Олега Ляшка переконана, що саме держава має показувати приклад того, як потрібно працевлаштовувати людей з інвалідністю. Але при цьому на сьогоднішній день працевлаштовують таких осіб саме представники і роботодавці недержавного сектору. Водночас держава, зокрема органи державної влади та місцевого самоврядування, просто взяла і самоусунулася від цього процесу. Які основні причини для цього? Перша – це жорстокі квоти для роботодавців, які практично не виконуються. Далі – відсутність мотивації для роботодавців, відсутність санкцій за непрацевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями, які фінансуються з державного бюджету. Також відсутність чітко визначеного органу відповідального за працевлаштування людей з інвалідністю у цьому процесі. Команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком знає, що потрібно робити і як вирішити цю проблему в законодавчій площині. Наші пропозиції наступні. Перше – визначити єдиний орган відповідальний за працевлаштування людей з інвалідністю. Далі – запровадити національний реєстр осіб з інвалідністю. Також підвищити ефективність професійної підготовки осіб з інвалідністю та доступ до професійної освіти. Далі – рівність роботодавців перед законом щодо працевлаштування людей з інвалідністю, щоб закон стосувався і зобов'язував не лише приватний бізнес працевлаштовувати людей, а щоби держава також несла відповідальність перед людьми з інвалідністю щодо їх працевлаштування. Далі – запровадження більш гнучких підходів до квот робочих місць для осіб з інвалідністю. Радикальна партія Олега Ляшка зробить все необхідне аби забезпечити людей з інвалідністю їх правами та достойним життям. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, народний депутат Віталій Писаренко, вас запрошуємо до слова. Вибачте, Валерій Писаренко. Обмовилася, пане Валерій. Я перепрошую. Шановні колеги, шановні громадяни України. Ви знаєте, я хотів сьогодні виступити по питанню того, що Кабінет Міністрів фактично самоусунувся, коли ми йому задаємо, надсилаємо запити з питання соціальної політики. І ми получаємо відписки чи то від одного міністерства, чи то від іншого. Останнім часом, дійсно, Кабінет Міністрів і діюча влада пообіцяла дуже багато покращень. Нарешті, на 5 році, за один місяць до виборів пообіцяли підвищення пенсій і розпочали їх виплату, пообіцяли монетизацію субсидій і видають їх готівковими коштами задля того, щоб люди могли вирішити свої буденні буденні питання. Зараз пообіцяли, що будуть видавати кошти на народження дітей. Єдине забули, що саме всі ці виплати були скасовані тими ж самими людьми, які зараз, за рік до виборів, за місяць до виборів, ці виплати починають давати знову, хоча і в меншій кількості. Але я вважаю, що це дуже добре, хоч зараз, але видають соціальні виплати. Хочу сказати ще про одну категорію осіб і дати Кабінету Міністрів ще одну думку, можливо, вони і тут підуть назустріч. Діти війни – це категорія осіб, про яку забули взагалі. Це сотні тисяч людей, які не знали дитинства, які дійсно ще дітьми вже знали велику біду і велике горе. Це люди, які очікують, коли держава поверне їм борги. На жаль, для держави людське життя стало якоюсь незручною статтею витрат. І сьогодні сотні тисяч судових рішень, я хочу зазначити, саме судових рішень, тобто люди вже через суд пройшли і держава їм зобов'язана за судом виплатити, вони очікують на повернення їх коштів, те, що держава їм повинна. Сьогодні всі забули. Можливо, перед виборами слід нагадати, що і так, без судових рішень, мали б виплатити. Але, якщо ви вже не виплачуєте без судового рішення, виконайте рішення судів, і тоді ви не будете розповідати про те, що судова реформа діє. Ви зневажаєте судові рішення, ви зневажаєте людей, які мають право на соціальні виплати. На жаль, соціальна функція держави останніми роками стерлась, і держава працює лише на бонуси для голови "Нафтогазу", на те, щоб давати якісь презентації, в яких сьогодні пустота, а люди не відчувають покращень. Тому ми звертаємось до Кабінету Міністрів діти війни очікують ваших платежів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І наступний виступ, будь ласка, народний депутат Кірш. Запрошую вас до слова. Олександр Кірш, місто Харків. Шановні панове, знову потребує захисту спрощена система оподаткування. Ця система не припускає ані корупції, бо вона проста, і все видно. І саме ця система, оскільки вона дуже проста, її неможна обійти, і тому це є найбільш найбільш дієвий засіб захисту українських податків, бо він і коштує дешево, і цінується підприємцями, вони мають можливість не бачити дуже часто І це і єдиний засіб сформувати і середній клас, і зайнятість населення, зробити справжній попит купівельноспроможний і водночас робити українські товари. Чому ж весь час кажуть про те, що єдиний податок – це відмивання коштів. Ми знаємо, як відбувається відмивання коштів, там зовсім інші засоби. І єдиноподатники в дійсності мають більше податкове навантаження, ніж так звані великі підприємства, тільки за те, що вони мають щастя рідше бачити податківців, зате вони навіть сплачують більше податків у відсотках, ніж звичайні підприємці. Тому треба підвищувати той обіг, який надає право бути на єдиному податку. В першій групі в нашому законопроекті передбачається не 300 тисяч, а півтора мільйона, в другій групі – не півтора мільйона, а 10 мільйонів. В третій групі – не 5 мільйонів, а 40 мільйонів гривень. Коли кажуть, що 40 мільйонів гривень – це дуже багато, я нагадаю, що згідно з українським законодавством мікропідприємництва – це до 2 мільйонів євро, тобто до 63 мільйонів гривень. Тобто навіть якби була наша границя, яку ми запропонували б в півтора раза більше, все одно вона не перевищує границю мікропідприємництва. А те, що зараз 5 мільйонів, це більш ніж в 12 разів менше ніж границя мікропідприємництва. Тобто, щоб бути на єдиному податку навіть тій групі, яка має найбільший обіг, треба мати цей обіг в 12 разів менше ніж границя мікропідприємництва, що, звичайно, не може бути вірним. Що ж до малого піприємництва, то там взагалі законодавчо визнана границя становить 317 мільйонів гривень, а зараз в 63 рази менше. Ми ж пропонуємо тільки у 8 разів менше. Тобто треба підвищувати границю того обігу, який дозволяє бути на єдиному податку, бо якщо раніш ця границя була майже 2 мільйони доларів, тепер тільки 200 тисяч доларів, тобто в 10 разів менше. А там, де єдиний податок, там є податки, там є товари, там є купівельноспроможній попит і там є середній клас. Тому єдиний податок – це основа економіки, серце економіки, Я хотів би повторно привернути увагу парламенту і українців, які живуть в Україні, про те, що нам з вами необхідно захистити, забезпечити права наших співвітчизників, які перебувають або живуть за кордоном, зокрема їхні виборчі права. Менше ніж за три тижні будуть президентські вибори. Хто би не був обраний Президентом, він не буде представляти мільйони людей, які є громадянами України і не живуть в окупованих територіях, не живуть в анексованому Криму, а живуть в успішних державах світу від Канади до Австралії. В Польщі зараз лише офіційно 1 мільйон українців. За різними оцінками ця цифра в реальності вдвічі або в 4 рази більше. Знаєте, скільки там буде створено виборчих дільниць? Чотири. Це означає, що максимум 20 тисяч українців зможуть проголосувати. Я не говорю про ситуацію в інших країнах. В Канаді, в по всій Європі є наші люди, які справді наші, які не забувають, що вони українці, які дуже багато зробили під час Євромайдану, під час війни за незалежність, які дуже багато і часто успішніше роблять роботу на дипломатичному напрямку. Вони не будуть мати можливості проголосувати. Проста річ. Щоб повідомити реєстр виборів нове місце голосування, їм треба їхати через усю країну і писати у посольстві письмову заяву, яка позбавлена будь-якого глузду. Реєстр виборців давно ведеться в електронному вигляді. Одні витрати платників податків на доставлення, довезення цієї заяви до Міністерства закордонних справ в Києві, а потім до реєстру виборців – це величезні гроші, які ми викидаємо на вітер. Ми запропонували одним рішенням разом з моїм колегою головою комітету з ІТ Олександром Данченком виправити цю ситуацію, дати нашим людям, нашим громадянам можливість легко повідомляти про те, що вони живуть в іншому місті і там хочуть голосувати. Наступний крок, повторюся, - розширення, збільшення кількості дільниць, де українці зможуть голосувати за українського Президента, за український парламент. Ще раз, успішні держави, включно з Францією, обирають за кордоном представників в парламент. Є сенатор, він часто відвідує Київ, зустрічається тут з французами, які живуть в Україні, бо він їх представляє. Нам треба якомога швидше почати використовувати цей досвід. Це дуже важливо для творення успішної України.

Продовжу тему успішної країни. Перше, що треба зробити, це однозначно, щоб ця країна була успішна, це потрібно створити такі умови, щоб з України не тікали люди. З одного боку, ми тішимося тим, що ми дали можливість користатися безвізом. Але я не знаю, скільки людей поїхало у Відень в оперу, в Париж на каву, я тільки знаю, що всі люди, які є фахівцями своєї справи, сьогодні масово виїжджають з України для того, щоб знайти собі своє робоче місце. Я прекрасно розумію той гомін "Ганьба!", який супроводжує сьогодні Президента України, коли він приїжджає в регіони зустрічатися з людьми. Якщо там немає звезених автобусів держслужбовців з числа тих людей, які працюють в охороні здоров'я, в культурі, в освіті, то оці коридори, вони постійно ставлять в дуже незручне положення Президента України. Чому? Петро Олексійович, я вам поясню чому, з моєї точки зору. Може, ви погодитесь, а може – ні. До тих пір, поки отут сидить Кабінет Міністрів і розповідає, що в нашій країні все гаразд, до тих пір, коли висять білборди, а на них написано: "Уряд Гройсмана…" Я не знаю, чим відрізняється уряд Гройсмана рекламний від Кабінету Міністрів, що все добре. І є абсолютно протилежна ситуація на місцях. Сьогодні мене дуже здивувала відповідь Прем?єр-міністра стосовно заперечення інформації

Через це люди тікають з України. Петро Олексійович, я не знаю, чи ви знаєте, але де в якій країні може бути таке, що понад дві тисячі науковців, які працюють в галузі охорони здоров'я, три місяці не отримують заробітної плати. чому міністр освіти Гриневич ще в грудні затвердила бюджети по всіх наукових розробках. А чому Міністерство охорони здоров'я по сьогоднішній день ще цього не зробило? Більше того, я вам можу сказати, що на відповідній комісії ще в грудні місяці були обговорені всі пропозиції науково-дослідних інститутів. Потім документи попали до заступника міністра. Є такий заступник міністра, Петро Олексійович, називається Лінчевський, ви його знаєте. Це та людина, яка вам придумала, владі, передвиборне гасло: "Це рак, вони всі помруть". Воно стосувалося і тих людей, які потерпають від онкології. І він говорив про політичне майбутнє, що всі помруть, той, хто сьогодні працює в тому уряді. Три місяці людина протримала в себе документи на затвердження наукових робіт. А сьогодні видають відповідні розпорядчі документи, де Інституту серця з чотирьох програм затверджують одну, Донецькому інституту травматології з трьох тем затверджують одну і на півроку. Що людям робити? Науковці, які все своє життя займалися наукою, вони сьогодні не мають заробітної плати. Вони приходять додому, там є діти, нема кому… це сором сказати, це є відношення до науки. Більше того, 11 березня, той же самий Лінчевський, якого захищає уряд, прописує, що до 19 числа прошу подати свої пропозиції стосовно реорганізації. Три місяці не платять зарплати, а пізніше, за 7 днів дайте, будь ласка, пропозиції. Де таке в цивілізованій країні ви бачили? Хто таку країну хоче долучити до європейської сім'ї? Більше того, всесвітньо відомий кардіохірург Тодуров. Петро Олексійович, ваша фракція вся була на виборах в Інституті серця. За ту людину одноголосно проголосували. Мав бути підготовлений контракт. Є закон про, відповідний, який регламентує, що в місячний термін потрібно заключити з людиною контракт. Пройшло 3 місяці, контракт не заключений. І тут, на пропозицію віце-прем'єра Розенка заступник Ковтонюк говорить, ми діємо в межах закону. Що відбувається, Петро Олексійович? Це відбувається, власне, підстава для того, щоб люди кричали "ганьба". Тодуров кожен день іде на операції, він рятує людям життя. Якщо ви не хочете з людиною продовжувати контракт, викличте і скажіть їй "ні", і він буде через суд відстоювати свої права. Три місяці ви тримаєте людей підвішеними на гачку. І це в той час, коли Міністерство охорони здоров'я за гроші Світового банку, які направлені на реорганізацію охорони здоров'я, десять людей скеровує на навчання в Англію, десять людей, на це платить 800 тисяч гривень Світового банку, які треба віддати, ще і з процентами віддати. А кого направляють? Що там вчитися, скажіть мені, будь ласка, Ковтонюку, Петренку, Рябцевій, радникам міністра? А я вам скажу чому. Тому що туди сьогодні понабирали людей на посаду державного експерта Директорату стратегічного планування євроінтеграції взяли магістра землеустрою і кадастру з досвідом роботи оператора заправочних станцій касиром торгового залу, на посаду керівника Експертної групи з питань реформування охорони здоров'я бренд-менеджер промоцій, промоакцій пива бренд-менеджер торгових марок шоколаду. І так всюди. Там невігласи працюють. Оті невігласи роблять все, щоб вам кричали "ганьба". Дякую. Будь ласка, Сергій Лещенко запрошується до слова. Прошу вас. 13:12:42 ЛЕЩЕНКО С.А. Шановні українці, ви знаєте, що за декілька тижнів відбудуться вибори Президента, і складається таке враження, що зараз настав час останніх "хотєлок", коли люди, які завдяки чинному Президенту і завдяки його корумпованій вертикалі влади збагачувалися, вони зараз просто допаковуються для того, щоб вже після зміни влади спокійно собі гарантувати безпечне життя. Зокрема, за моєю інформацією, зараз планується придбання компанією ДТЕК Ріната Ахметова ще чергового пакету акцій обленерго на вторинному ринку, і готується отримання всіх необхідних дозволів на рівні Антимонопольного комітету. А для того, щоб прибрати незручних людей, для того, щоб ніхто не поставив під сумнів видану індульгенцію кілька місяців тому, що, виявляється, у нас Ахметов не є монополістом, звідти примушують піти одного з членів Антимонопольного комітету Світлану Панаіотіді для того, щоб прибрати незручних людей і зайві вуха, коли вони будуть давати всі необхідні дозволи. це відбувається в той час, коли вже і сьогодні завдяки всім корупційним схемам, завдяки "Роттердам плюс" Україна вже як держава купує електроенергію з вугільних електростанцій Ахметова дорожче, ніж цей самий Ахметов продає цю саму електроенергію в Угорщину, в сусідню країну. Останні статистичні данні, які вражають. Вдумайтесь, що за лютий місяць Україна викуповувала з теплових електростанцій електроенергію по ціні 2 тисячі 167 гривень за одну мегават-годину. Тоді, як в Угорщину він продавав це по тисячі 530 гривень за мегават-годину. Тобто дешевше він продає в Угорщину, ніж ми як ми як громадяни України зрештою все це купуємо через відповідні алгоритми енергоринку промисловості і так далі. Така ціна корупції в українській політиці. І ще один приклад, який я хочу публічно оголосити і всіх застерегти. Вчора було намагання отримати дозвіл Антимонопольного комітету, завдяки якому оточення Віктора Медведчука збирається заховати один з найбільш яскравих, потужних активів, який потрапив в їхні руки за часів правління Порошенка. Це так званий нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який оформлений зараз на швейцарську фірму-прокладку, і вони намагаються в останні тижні перед виборами переоформити це на Білоруський бітумний завод, який минулого року намагався купити "Центренерго", так його усунули з цього конкурсу через те, що його походження було теж було не до кінця зрозумілим. Це відбувається зараз, коли в останні тижні перед виборами всі хочуть гарантувати собі спокійне життя в разі зміни влади. І, зокрема, пан Медведчук – людина, яка через рік намагається бути вже тут, в сесійному залі, стати депутатом Верховної Ради і тут через парламент насаджувати російський мір і російську ідеологію, оскільки ви знаєте, що ця людина… 15 секунд завершити, будь ласка. ЛЕЩЕНКО С.А. Дуже дякую. Ви знаєте, що Медведчук це є член родини Путіна, і він завдяки своїм політичним сателітам вже пригрів собі місце в парламенті. А для того, щоб ніхто не чіпав його активи, він через українські органи, які контролюються Порошенком, намагається їх заховати на підставних… Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Спориш. Також 6 хвилин, тому що має передані слова від народних депутатів Козаченка і Червакової. Прошу. Шановна головуюча, шановні народні депутати! Звичайно я подякую насамперед і тим, хто мені передав слово. І дуже хотілося б сьогодні сказати, що важко працювати мажоритарщикам, якщо ти хочеш працювати. Я думаю, що по партійних списках набагато краще. Тому що приїжджаєш до себе на округ, і постійно є проблеми, є проблеми на кожному, і хочеться допомогти. Але, на жаль, те, що в наших силах, ми можемо допомогти. От я вам скажу, недавно я виступав по дорогах, і я получив ось від Міністерства інфраструктури України відповідь за підписом міністра Омеляна. І, ви знаєте, саме головне, що вони визнають оцю дорогу Т 0233, на Вінниччині, це Вапнярка Вапнярка – Високе – Крижопіль. Вони визнають, це дорога загального користування державного значення. І, ви знаєте, насамперед я хотів би, щоб показали оці декілька слайдів, там небагато, щоб побачити, які ці дороги. Оце, подивіться, це дорога державного значення. Одна, будь ласка, це по селу Високе. Подивіться, ось зараз по тротуарах їздять машини, там в коліно грязюка,

Я вам скажу, що прийшлося… от подивіться, які ями. І, ви знаєте, пряму диву даєшся, що це даже не віриться, що це може така бути дорога. Подивіться, по тротуарах машини об'їжджають, яма на ямі. Оце така дорога державного значення, куди на Кишенів, в Одесу проїжджають машини. І автомашини… автомобілі вертаються назад. Вони доїжджають до цієї дороги, вертаються через… і об'їжджають кілометрів 50 по кругу. І, ви знаєте, саме прикре, що я зустрічався з Славоміром Новаком два місяці назад, і два місяці назад я йому розказав оцю ситуацію. І кажу, я не прошу від вас чогось такого великого, давайте зробіть так: пришліть любого там із автомобільних доріг області, керівника чи заступника, нехай він приїде і просто проїдеться, кілометри цієї дороги. І ви думаєте... Я думав, от Славомір Новак, нехай би йому передали його помічники, які слухають, нехай би він просто, думає, якщо він, дійсно, із нашої Європи і таке інше, він зреагує, записав мій номер телефону, покивав головою, да, дякую, все буде добре, і нічого абсолютно не зробив. Я вже удивляюсь, я вже чому це керівник "Укравтодору" не зміг, дійсно, своїх підлеглих відправити на цю дорогу. Я вам скажу, що даже губернатор нашої області, доїжджаючи до цієї дороги, хотів вернутися. І дуже прикро, але разом з тим я скажу, що участь пенсіонерів у ремонті даної дороги уже зараз є. Тому що ці пенсіонери з нашого села, яке там є, по 5, 10, 20 гривень збираються. Дальше, місцева громада збирає кошти. Тому що тут написано, що використовуйте кошти місцевих бюджетів і таке інше. Ви знаєте, місцеві бюджети, сільська рада повністю, я скажу, ці дороги, на ці дороги готова допомогти. Але ж якщо є дорога державного значення, я не кажу, що вони не будуються в нас дороги державного значення, хотів... З цих, наприклад, 7,5 тисяч кілометрів доріг і 10 тисяч кілометрів доріг, які планують в цьому році побудувати, ну, побудуйте 9 а цей кілометр можна сюди... можна там відбудувати, щоб ці автомашини не поверталися назад. Мені здається, що можна любу проблему рішити, було б тільки бажання. Але, на жаль, цього бажання немає. І тому я думаю, що, дуже б хотілося б мені сьогодні, насамперед знову ж таки звернутися до самого Славоміра Новака, щоб він відповідав за свої слова. Хотілось б до облавтодору, нехай би вони приїхали хоть подивилися на 5 хвилин, на 5 хвилин всього-на-всього. І вони би все рішили, вони би зрозуміли, що це дорога, ще румуни під час війни будували дану дорогу, там вже почали добуватися камінці, оті, що ще в 43-му році румуни в даний час будувалися, більше ця дорога не ремонтувалася. І, ви знаєте, мені вже стидно, коли я виходжу з цієї трибуни вже декілька раз, і всі думають, що в нього нема ніяких проблем кроме доріг. Але ж знову-таки, якби я не був мажоритарщик, я би не займався цими дорогами. І мені здається, що тут слід буде рішити і слід, щоб все-таки і "Укравтодор", облавтодор і Міністерство інфраструктури звернуло на це увагу. Тому що в наш час стидно, стидно, що такі дороги, на жаль, є і ще й дороги державного значення. Крім того, я би хотів ще декілька слів виступити по тому, що у нас зараз іде посівна кампанія в селі. І, ви знаєте, дуже обідно, що знову ж таки ціни на добриво піднімаються. як не обідно: долар падає, а ціни піднімаються. Ми знаємо прекрасно, і на ГСМ, і таке інше. Ну, чому сьогодні не відрегулювати, щоб ці фермери бідолашні могли засіятися, могли засіятися і мати якийсь, дати якийсь прибуток цій державі. Я думаю, що тут також повинні звернути на це увагу. І, насамперед, на закінчення. "Артек", "Молода гвардія". Я дуже хотів би, щоб все-таки, дійсно, уряд звернув на них увагу. Я сьогодні задавав запитання до нашого уряду, і вони сказали, що, можливо… І є надія. Я дуже хотів би, щоб бюджет наш… комітет бюджетний міг звернути на це увагу і зробити все, щоб можна було виконати фінансування "Молодої гвардії" і "Артеку". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановний колего. І до слова запрошується народний депутат Мустафа Найєм. Будь ласка, пане Мустафа. Доброго дня, шановні колеги. Я, насамперед, хотів би зараз звернутися до голови Служби безпеки України Василя Грицака, до Генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції України Сергія Князєва щодо ситуації, яка склалася в місті Одеса і в Одеській області Ви знаєте, що за останні півтора року в цьому місті іде системний напад на активістів і громадських діячів, але тепер уже треба переходити і системно давати оцінку, що відбувається. Ми знаємо, що в 2017 році 40 людей захопили військовий аеродром "Шкільний" в місті Одесі. Цей аеродром досі є заблокований. Частина цієї території зараз захоплена приватними структурами, які належать так званій компанії "Сіті". Цього тижня один з активістів одеських Михайло Кузаконь звернувся з офіційним зверненням, повідомленням про злочин до Міністерства внутрішніх справ, до голови Національної поліції, Служби безпеки, Генерального прокурора з заявою, де він конкретно вказує, що відбувається в місті. Довгий час прізвища цих людей не називались, тому що вважалося, це непотрібно. Минулого року наша колега журналіст Христина Бердинських з "Нового часу" ("Нового времени"), вона зробила розслідування щодо того, кому насправді належить Одеса. Ми сподівались, що тоді почнуться кримінальні переслідування, кримінальні провадження, цього не сталося. І тепер вже ми офіційно звертаємося – не ми, а активісти до правоохоронних органів щодо того, що в місті Одеса працює організоване злочинне угруповання, на чолі якого стоїть Володимир Галантерник. Політичне крило його, зараз очолює місто – це пан Труханов. Також воно має силове крило, яке очолює пан Босенко Володимир Володимирович. Також правоохоронне крило, яке забезпечує прикриття усіх злочинів у місті, – це прокурор Одеської області Олег Жученко. Всі ці повідомлення і вся ця інформація – зараз цитую з повідомлення про злочин Михайла Кузаконя – вони зараз передані в правоохоронні органи, і ми чекаємо, що буде зафіксовано і зареєстровано кримінальне провадження. Окремо хочу звернутись щодо того, на кого нападали весь цей час. За останні півтора року в місті нападали: на Аліну Радченко, її жорстоко побили, Світлану Підпалу, яку також жорстоко побили, Олега Михайлика, йому вистрелили в спину, ви знаєте, що з ним сталося потім; Сергія Стерненка – тричі нападали, Віталія Устименка, на якого нападали в Одесі і тут уже доганяли в Києві, і "тітушки" Труханова били в суді. Всі ці речі відбуваються зараз. І ми закликаємо зараз окремо до Генерального прокурора: будь ласка, заберіть справу розслідування Віталія Устименка до Києва. Обвинувальний акти, яким ви звернулись до суду, зараз повернутий, тому що він складений неправильно, просто непрофесійно. Треба ці справи забирати в Київ, тому що на місцевому рівні вони сипляться, їх зливають і ніхто не розслідує. Багато людей, які в 14-му році зупинили "Одеську народну республіку", зараз знаходиться під атакою місцевого проросійського кримінального угруповання. Дякую. Дякуємо. І наступний виступ, будь ласка, Борислав Береза. Борислав Береза, наступний виступ, прошу вас до слова. Зараз відбувається турне кандидатів в Президенти України. Турне кандидатів. Тому майже кожен кандидат, коли приїжджає, розповідає, що він буде робити все, що завгодно, і в Україні буде лад, порядок і все буде гаразд. Я не знаю, що обіцяють президенти, але коли я зустрічаюся з громадянами, кожного разу лунає одна і та же історія – коли зникне з вулиць наших міст гральний незаконний бізнес? Коли врешті-решт ці гральні "шалмани" зникнуть з наших міст? Троєщина зараз нагадує Лас-Вегас більше ніж сам Лас-Вегас. Київ нагадує зараз Лас-Вегас більше ніж найвеличніше місто, більше ніж Макао, яке є теж центром грального бізнесу в Китаї. Я хочу запитати, а скільки держава отримує грошей цього? Zero! Нуль! А скільки держава отримує робочих місць, з яких платяться податки? Нуль! Тому що все це "сірий" бізнес, який кришують правоохоронці, місцева адміністрація та кримінал. В мене запитання. Якщо люди до мене звертаються, то чому люди, ви, не виходите на вулиці і, якщо держава не хоче знищувати цей бізнес, якщо держава кришує, чому ви не вирішуєте це питання? Бо держава – це ви, люди! Ви, українці! Якщо в цій залі сидять ті, хто кришують цей бізнес, якщо в високих кабінетах люди не замічають те, що відбувається на вулицях, бо вони не ходять по цих вулицях, то ви ж ходите, ви ж живете в цих місцях. То, може, ви самі будете очищати свої вулиці? Брати за вуха адміністрацію, брати за руку поліцейських та приводити їх на ці місця і благати їх, щоб вони виконали свою роботу. Бо окрім вас це, мабуть, нікому не треба. Тому я хочу звернутися до вас, українці. Будь ласка, коли до вас приїжджають кандидати в Президенти, то запитайте їх, як вони будуть вирішувати цю проблему? Як вони будуть прибирати вулиці українських сіл, міст, як вони будуть прибирати від незаконних гральних закладів? А головне питання, щоб вони відповіли – за який термін вони вирішать це питання і коли вже українці будуть позбавлені цього тягаря, а держава буде отримувати гроші з окремих місць? Дякую. Дякую. Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Сидорович запрошується. Я перепрошую, я вас пропустила, шановний пане Соловей. Вибачте заради Бога. Будь ласка, запрошую вас до слова, Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, я традиційно в п'ятницю намагаюсь з цієї високої трибуни привернути увагу відповідальних органів влади до тих проблем округу, які гостро стоять сьогодні в межах Верховинського, Снятинського і Косівського районів. Тільки за останній місяць я провів понад 20 зустрічей з людьми. Звичайно, у людей болить багато питань, які сьогодні є на порядку денному. Але, напевно, якщо узагальнюючи і підсумовуючи, що їм болить найбільше, то сьогодні питання стану доріг, зокрема в межах Гуцульщини і Покуття це питання номер один. Бо незадовільний стан доріг просто унеможливлює розвиток будь-яких регіонів. Я хочу нагадати, що ми прийняли, успішно прийняли і ратифікували Закон України про Державний дорожній фонд. І за останні декілька років нам вдалось відремонтувати понад 100 кілометрів доріг державного значення в межах Верховинського, Косівського і Снятинського районів. Проте, на жаль, я змушений констатувати, що це тільки невелика частина того ремонту, який потребують ці райони. Залишається в незадовільному стані дорога Снятин-Косів. Практично відрізана перша об'єднана територіальна громада, яка утворена в Косівському районі – Космацька об'єднана громада – від нормального сполучення, що унеможливлює її розвиток. В незадовільному стані знаходиться дорога Рожнів – Кути, Заболотів – Рожнів і ряд інших доріг. Тому, звертаючись з цієї трибуни до міністра інфраструктури, до керівника Укравтодору Новака та керівника Івано-Франківської облдержадміністрації, я вимагаю включення в перелік доріг в 2019 році, які потребуватимуть ремонту, доріг в першу чергу: Снятин – Косів, дороги Пістинь – Космач і Яблунів – Космач, дороги Рожнів – Кути та дороги Заболотів – Рожнів. Саме ці участки доріг сьогодні знаходяться в найбільш критичному стані, саме ці дороги і їх невідремонтованість призводять до того, що ці регіони не можуть розвиватися ефективно. І я хочу зауважити, що саме ремонт цих доріг може дозволити і дати поштовх для розвитку саме цих населених пунктів. Користуючись нагодою, звертаюся до секретаріату Верховної Ради і до керівництва Верховної Ради мій сьогоднішній виступ оформити у вигляді офіційного депутатського звернення до міністра інфраструктури, керівника Укравтодору та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу оформити виступ народного депутата Юрія Солов'я як депутатське звернення. І зараз 6 хвилин, будь ласка, для виступу народній депутатці пані Валерії Заружко. Прошу, 6 хвилин. Доброго дня, шановні громадяни України! На п'ятому році влада нарешті об'явила боротьбу з бідністю. Сьогодні ми всі чули з цієї високої трибуни, як уряд хвалиться підвищенням добробуту українців та захистом малозабезпечених верст населення, яке начебто відбувається. А що ж насправді? А насправді кожен з вас може побачити, що шалено зростають ціни на комунальні послуги, зокрема на газ, що заборгованість по комунальним послугам вже сягає більше ніж 58 мільярдів гривень. Ми бачимо, що у нас найнижчі заробітні плати в Європі. Ми бачимо, що мільйони молодих українців не бачать перспектив у власній державі і вимушені ставати трудовими мігрантами, і їхати за кордон у пошуках кращої долі. Ми бачимо, що пенсії більш схожі на подачки, і люди, які відпрацювали десятки років задля того, щоб економіка цієї країни була сильнішою, сьогодні мають не жити, а виживати на ці кошти, бо на них навіть неможливо сплатити комуналку, купити ліки, забезпечити найнеобхідніші потреби. Команда Радикальної партії не згодна з цим. Ми пропонуємо інший шлях. Наш шлях – це ухвалення мораторію про підвищення цін на газ і забезпечення нормальних цін на комунальні послуги для населення; це інвестиції у видобуток власного газу, який надасть можливість сьогодні отримувати газ за низькою ціною, яка надасть можливість забезпечити всі потреби житлово-комунального господарства України власним українським газом; це повернення премій державним чиновникам. Я нагадаю, півтора мільярди гривень виписали собі чиновники НАК "Нафтогаз" незаконно, і використання цих коштів задля купівлі лічильників для населення, бо уряд каже, що грошей немає, так ми знаємо, де знайти ці кошти. Ми пропонуємо справжню реанімацію економіки. План РПЛ – це промисловий пакет реформ, який презентували ще минулого року в Маріуполі. Основною цього плану є законопроект "Купуй українське, плати українцям", який надасть преференції вітчизняним виробникам. Це будівля індустріальних парків; це сприяння інвестиціям в економіку; це захист цих інвестицій, це зниження податкового тиску на малий та середній бізнес, який має стати основою економіки; це розвинута промисловість; це розбудова країна, яка надасть можливість зростання нарешті зарплат та пенсій для всіх громадян України. Нам часто дорікають про начебто зобов'язання Фракція Радикальної партії неодноразово говорила про те, що ми за приєднання до ЄС. Але ж ми хочемо приєднатись до ЄС як рівноправний партнер, а не як сировинна колонія. Ми хочемо, щоб наші громадяни жили достойно. Ми хочемо зберегти людський потенціал тут, в Україні. Ми хочемо припинити трудову міграцію. Ми хочемо припинити відтік мізків. Ми хочемо бачити молодих українських учених, які можуть залишатися тут і можуть знайти тут, в Україні, роботу, а не їхати кудись за кордон. Ми за те, щоб енергобезпека та енергонезалежність країни була справжньою. Щоб ми не купували реверсний газ і не казали, що ми відмовились на 100 відсотків від російського. Щоб ми видобували власний український газ, збільшували його видобутки. Щоб ми говорили про відновлення вугільної промисловості країни, яка сьогодні, на жаль, є абсолютно занедбаною. І якщо раніше працівники державного підприємства "Селидіввугілля" лише говорили про проблеми, то зараз це і Волинь, і Львів, і Луганщина – вся вугледобувна галузь занедбана. Окремо хочеться сказати про використання відновлювальних джерел енергії, які є загальносвітовим трендом, і, на жаль, вони взагалі нерозвинуті в Україні, бо це зниження тарифів на електроенергію, це чисте довкілля, збереження екології для наших майбутніх поколінь, і це інвестиції, які можуть прийти в країну через закордонні компанії, які будуть видобувати це, якщо ринок буде прозорим та дерегульованим. Окремо хочу сказати про вибори. Дуже брудна кампанія. Найбрудніша в історії України. Війна компроматів. Численні провокації. Скандали. "Укроборонпром". Обшуки штабів. Активне застосування правоохоронних органів як знаряддя у цій передвиборчій боротьбі. Що ж ми можемо сказати? Навіть соціології сьогодні, у нас це ноу-хау, застосовують не як засіб для виміряння суспільної думки, а як засіб для того, щоб підвищувати рейтинги деяких кандидатів, які замовляли ці розслідування через публікацію таких фальшивих соціологій. Кандидати конкурують брудними технологіями і компроматом, а не знанням проблем виборців та програмними пропозиціями. Наш план: сильна економіка, високі соціальні стандарти, сильна дипломатія, посилення суб'єктності країни, сильна армія та сильна оборона. І пам'ятайте: Радикальна партія Олега Ляшка має чіткий план виводу країни з кризи. Вибори скоро. Дякую. Дякую, пані головуюча. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні українці! одну із найбільш наболілих проблем. Я думаю, що кожен з нас, з моїх колег народних депутатів, і не лише народних, зустрічається з цією проблемою. Це проблема реабілітації дітей з інвалідністю, питання виховання дітей, які є повними сиротами, і в тому числі не мають можливості забезпечити себе житлом після закінчення навчальних закладів, тобто після 23 років. В розрізі цього я і мої колеги, ми подали законопроект № 10111, який стосується щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В даному законопроекті ми пропонуємо буквально декілька речей. Перше – це питання, яке стосується відміни так званого терміну, який залишився ще з радянських часів, що після 23 років дитина-сирота не має права бути і перебувати на квартирному обліку, і не має права отримати житло від місцевих органів влади чи взагалі від держави. Друга норма, яку ми пропонуємо і що ми пропонуємо в даному законопроекті, – це запропонувати так звану відповідну грошову компенсацію для того, щоб дитина після 23 років мала відповідне забезпечення житлом. Ми не говоримо про квартиру, але ми говоримо принаймні про кімнату чи навіть ліжко-місце для того, щоб діти могли мати дах над головою. Це досить серйозний і важливий законопроект. Я знаю, що Комітет з питань молодіжної політики розглянув даний законопроект, підтримав його з певними зауваженнями. Я хотів би сказати як перший автор даного законопроекту, що ми готові вносити будь-які зміни до другого читання. Але так чи інакше даний законопроект має бути винесений в зали і хотілося б, щоб якнайшвидше був розглянутий в парламенті. Паралельно я хотів би звернути увагу на те, що в окрузі, де я працюю, зокрема в Кагарлицькому районі, разом з Українським медичним центром реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи, також з обласною адміністрацією, ми прийшли до висновку, що необхідно створювати так звані територіальні центри для реабілітації відповідних дітей. Сьогодні в Кагарлицькому районі перебуває з робочим візитом майже половина на чолі з керівником обласної адміністрації, майже половина самої адміністрації, де будуть розглядатись відповідні питання. Я хотів би просто ще раз закцентувати увагу, ми можемо створити, у нас є благодійний фонд, який може допомогти нам в створенні відповідного реабілітаційного центру. Для цього потрібно просто до районної лікарні передати відповідне приміщення на баланс лікарні для того, щоб фонд міг зробити ремонт і ми могли надавати відповідну допомогу для реабілітації відповідних дітей. Це буде підтримка не одній сотні дітей

Дякую вам, шановний колега. І до слова запрошується народний депутат Кривохатько. Прошу. 13:42:31 КРИВОХАТЬКО В.В. Добрий день, шановні колеги, вельмишановні українці! Я хочу звернути увагу на те, Я хочу привести, мене дуже турбує та методика, якою формуються госпітальні округи. Мене дуже турбує скорочення медичних закладів в районах, суміжних районах. І це все робиться на тлі абсолютно розваленої інфраструктури. Я приведу приклад. Всім відомий, історично відомий Гуляйпільський район і місто Пологи. І от на сьогоднішній день ставиться серйозне питання керівництвом області про закриття лікарні у Гуляйпільському районі. Натомість, переведення повністю обслуговування у Пологівському районі. Але може і наразі це рішення, але є велика проблема, це дорога між Гуляйполем і Пологами. Минулого року пологове відділення було переведено в місто Пологи (така тавтологія виходить). І мали випадки, що швидка допомога породіллю доставляла в Пологи на протязі 2 годин. Ми мали три випадки, коли породілля родила прямо в полі, три випадки, де прийшлося приймати пологи прямо в полі. Це страшно. І не дивлячись на все це, адміністрація вперто наголошує на необхідності оптимізації. Оптимізація койка-ліжок, оптимізація взагалі послуг, оптимізація всього. Я розумію, що може це і потрібно, але ніяка держава, ніякий уряд не повинен проводити такі серйозні заходи, не обладнавши інфраструктуру, не забезпечивши… Є норми, за скільки швидка повинна приїхати, за скільки довезти, реанімаційне відділення – це взагалі… Воно, статистика показує, що на протязі минулого року 600, 500 чоловік пройшло через нього. І що ми маємо? Як довезти людину, яка має серйозні проблеми, по дорозі, якої абсолютної не існує, це танковий полігон. І тому я наполягаю, я хочу, щоб звернути увагу і Прем'єр-міністра, і тих всіх, від кого це залежить, там невеликі кошти. Перед тим, як проводити ці серйозні заходи, хоча б відремонтувати дорогу між Пологами і Гуляйполем. У мене все. І, на жаль, оптимізація у Запорізькій області зводиться до того, що якось побільше грошей залишити в розпорядженні голови адміністрації. 15 секунд. Дякую, ви завершили вже. І до слова запрошується народний депутат Дерев'янко. Прошу вас, Юрію. 13:45:50 ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б. Дякую. Шановні колеги, дорогі українці! Юрій Дерев'янко, партія "Воля". Чим ближче ми приближаємося до початку виборів, до дня голосування, тим більше ми бачимо, як розгортаються мережі, сітки по скупці голосів. Як бачимо, як влада сьогодні намагається за рахунок коштів, за рахунок "чорних" грошей, готівкових купити довіру у виборців, готуючись абсолютно до фальшування, тому що ця система не хоче здаватися і вона не хоче мати чесних виборів. Мало того багато технологій застосовується таких, щоб показати, що є тільки два, три, чотири кандидати, які начебто мають якісь шанси, а всіх інших навіть взагалі не існує в природі. Хочемо сказати, що така технологія говорить про те, що ви, шановні українці, які сьогодні є, які сьогодні підтримують Україну без корупції, які хочуть мати Україну без олігархії, які боряться сьогодні з те, щоб суди врешті-решт почали оновлюватись, і за те, щоб судді звільнялись автоматично, коли Європейський суд з прав людини ухвалює рішення, що в українському судочинстві є факти порушення основоположних прав і свобод громадян. І саме це наша позиція, яка передбачає те, що двічі в рік, якщо таке стається з українськими суддями, автоматично втрачають свою посаду. Це ви, шановні українці, які борються за те, щоб була Україна без жорстокості, де ми можемо захистити і законодавчо, і по факту всіх наших тварин, які разом з нами проживають сьогодні, в тому числі і в наших домівках, і в наших квартирах, і на вулиці, якщо вони сьогодні бездомні. В тому числі це ви, шановні українці, які борються і відстоюють право українців купувати за нормальними цінами автомобілі, також вартість автомобіля повинна бути не більша, чим у наших європейських сусідів. І 10 відсотків розмитнення – це абсолютно державницька і правильна позиція, і для бюджету України, і для Пенсійного фонду, і для всіх місцевих бюджетів. Це ви, шановні українці, які борються за те, щоб ми мали право на захист вогнепальною зброєю. Також це ви, шановні українці, які борються за те, щоб ми мали можливість електронно голосувати і також відправляти у відставку тих чиновників, якщо вони обманюють, якщо вони крадуть, іншим чином їх звільнити неможливо. Це також величезна кількість українців, сотні тисяч наших шановних жінок, які ми вважаємо, що мають бути більше представлені у владі на всіх рівнях. Не тільки в сільській раді, а і в обласних, Верховній Раді, в уряді. І це означає, що ми виступаємо разом з вами, за те, щоб 50 відсотків жінок були представлені у владі. Ми з вами є, і ми відстоюємо ці позиції. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб нас з вами не тільки почули, а і побачили, через два тижні, щоб нас побачили, що ми відстоюємо саме ці цінності. Саме цінності того, щоб ми мали нормальну податкову реформу ліберальну, де нас не грабують податками, а ми сплачуємо податки, які підконтрольно потім використовуються, без монополій олігархічних, з з великою конкуренцією в усьому абсолютно підприємницькому середовищі. Тому, шановні українці, не вірте всім цим технологіям. Давайте зробимо так: щоб ми показали, що ми є, нас величезна кількість і відстоїмо свої права буквально через два тижні. Дякую. Дякуємо, шановний колего. І я запрошую до слова Михайла Бондаря. Дякую, пані Ірино. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Бущина, Кам'янеччина, Радехівщина, Бродівщина. На жаль, я вчора не зміг розділити радість з Бродівщанами, а особенно з 16-ю бригадою окремої військової авіації "Броди". Приїжджав міністр оборони Степан Полторак, відбувалося відкриття двох гуртожитків. Потрачено на це дійство 32 мільйона гривень. 250 військовослужбовців будуть забезпечені житлом, це солдатський, сержантський склад. Нові гуртожитки з електроплитами, з новими санузлами, з чудовими умовами проживання. А зараз військові не будуть потребувати добиратися з сіл, а вже будуть на місці забезпечені цими умовами будуть комфортно проживати. Неодноразово звертався якраз до міністра оборони, щоб пришвидшити і виділення коштів, і розпочаття робіт. І я дуже вдячний, що це все вже завершилось і ці два гуртожитки відкриті. Я знаю, що на черзі також для офіцерського составу такі гуртожитки плануються, в тому числі і побудова 48-квартирного будинку в Бродах, де вже виритий котлован і проведені тендери. Міністр мене і заступники міністрів неодноразово запевняли, що взяли під особистий контроль будівництво цього будинку. якщо не в 19-му році, то в першому, другому кварталі вже 20-го року такий будинок мав би бути збудований, і офіцери, солдати отримали би квартири в цьому будинку. Тому дуже вдячний за розуміння. Але я хочу наголосити, що це не має бути таким, знаєте, ну, якимось святом, а це має бути нормою, нормою для наших військових відкривати такі гуртожитки, будувати будинки, забезпечувати їх квартирами, всі соціальні пільги, які вони мають, мають бути дотримані державою. Тому від себе ще раз хочу подякувати міністерству, хочу подякувати уряду за те, що дбають за наших військових. Ще раз хочу привітати добровольців з вчорашнім святом – Днем добровольця! Миру вам, добра, злагоди, здоров'я і перемоги обов'язково, як підказують мені мої побратими військовослужбовці. Дякую вам ще раз Ми дуже дякуємо вам за актуальну інформацію і актуальний виступ, шановний наш колего. І до слова, наскільки я розумію, запрошую, зараз я колегу нашого шановного Михайла Головка і це останній виступ на сьогодні, 6 хвилин. Будь ласка,

адже майже 70 відсотків українців проходять на межі бідності. Ми бачимо як погіршується їхній соціальний стан, люди собі відмовляють в усьому, не мають коштів ні на їжу, ні на ліки, ні платити комунальні послуги, де борг за несплату комунальних послуг, він сьогодні становить понад 60 мільярдів і продовжує зростати. А натомість ми бачимо як наша влада погрузла в корупції, в корупційних скандалах, і ми бачимо безсилля наших правоохоронців і новостворених антикорупційних органів, які звинувачують один одного, які не спроможні арештувати, посадити, затримати корупціонерів, які наживаються на армії. Це не корупціонери, в час війни це вже є мародерство, в час війни це є державна зрада. Але ми чомусь не бачимо кримінальної справ по державній зраді, бо масштаби крадіжки просто є жахливими. Але ми хочемо сказати, що не тільки у нас крадіжки є в армії. Крадіжки в нашій державі в усіх сферах, і це, дійсно, лякає, тому що якщо нічого не поміняється, то просто закриваються перспективи за українською державою. Але найбільші масштаби пограбунку нашої України це відбувається в енергетиці, це в сфері енергоефективності, це в сфері газу. І така компанія державна як НАК "Нафтогаз"… сьогодні масштаби там злочинів, порушень і крадіжок просто є жахливими і глобальними для української економіки. Наприклад, ми бачили славнозвісні премії керівництва НАК "Нафтогазу" Коболєва в розмірі 342 мільйони гривень тільки заробітної плати його дохід за минулий рік. Ми пам'ятаємо цих 46 мільйонів доларів, а це майже півтора мільярди гривень їхньої премії за виграні суди, які ще нам Росія нічого не вернула і не збирається нічого повертати. Скільки за ці кошти можна було побувати казарм для військових?! Скільки можна було купити озброєння?! Скільки можна було би, дійсно, побудувати доріг?! Але натомість ми побачили, що купка злочинців, корупціонерів, мародерів витягує останні соки нашої держави. А які ж показники вони дали для нашої енергетики, для нашої енергоефективності країни? А скільки Україна збільшила видобуток природнього газу? Аніскільки. А не збільшила. А тільки зростають втрати. компанія як "Укртрансгаз", акціонерне товариство яке, до речі, засновником є НАК "Нафтогаз", повністю за 2017 рік отримала збитків 24 мільярди гривень, за 2018 рік отримала збитків 29 мільярдів гривень. Тобто за останні два роки збитки, які сягнули понад 50 мільярдів. І це… за це собі керівництво НАК "Нафтогазу" виписує премії? І за це вони собі такі розміри заробітних плат призначають? Ну хіба це не є явним злочином? Скільки разів я звертався в правоохоронні органи: в НАБУ, в СБУ, в прокуратуру. Жодної реакції. Ніхто не бачить складу злочину. Ніхто не бачить, що у нас відбувається мародерство, грабунок покриває один-одного. Зрозуміло, що ми не розраховуємо на правоохоронців, що вони нічого не зможуть довести, що всі справи будуть вже розглядатися після виборів, коли буде нова влада, уде новий Президент, коли можна, дійсно, буде тих корупціонерів притягнути до відповідальності. Мене лякає те, що сьогоднішні вибори у нас, дійсно, є одні з найбрудніших у нашій країні. Ми бачимо, як влада, прикриваючись благими намірами, нібито перед виборами вона буде піднімати пенсії. Хоча пряма норма, вони в черговий раз порушили норму, це провести індексацію пенсій. Ніхто цього не хоче робити. Разова подачка у вигляді 2, 5 тисяч гривень – 2400, це перед першим туром одна частина, і друга частина перед другим туром. Що це говорить? Це хіба не підкуп виборців, спеціальна провокація і маніпуляція свідомістю малозабезпечених верств населення? Тих українців, які за межею бідності, які сьогодні реально доведені до відчаю. Проведіть індексацію, шановний пане… уряду. Не вдалося мені поставити сьогодні їм питання. Проведіть і виконайте закон, дайте нормально людям пенсії! Ми порахували, що згідно, відповідно до інфляції сьогодні мінімальна пенсія мала би становити 2 тисячі 900 гривень, а не півтори тисячі гривень. Де півтори Ви в кожного українця вкрали, в кожної сім'ї, це недоотримані ті кошти. Тому що ви не хочете виконувати закони України, ви не хочете дбати про життя і здоров'я наших українців. Ви думаєте виключно про свої офшорні рахунки, думаєте про схеми, думаєте, як відмити гроші і розказуєте чергові байки українцям перед виборами. Не потрібно купувати, а проведіть нормальну реформу, дайте гідні пенсії. І не будуть тоді борги, і не будуть українці бігати за тими довідками про бідність, я їх називаю, ці довідки про субсидії. Не потрібні субсидії! В першу чергу, це потрібна справедлива ціна на газ. Друге – це потрібно провести програму енергоефективності. Третє – збільшити заробітні плати і пенсії за рахунок ліквідації всяких корупційних схем, за рахунок виведення економіки з тіні, за рахунок ухвалення нашого "свободівського" антиолігархічного пакету законів, де закриються всі ті офшорні схеми. І будуть кошти тоді на українську економіку, на українську армію. І будуть тоді пенсіонери достойно жити, і не треба ніякі буде субсидії і всі корупційні схеми. Тому ми закликаємо: перше – для того, щоби змінити нашу ситуацію в нашій державі, ми маємо поміняти, в першу чергу це владу, бо влада гниє з голови. І ми сьогодні маємо можливість обрати нового Президента – справедливого, чесного, порядного українця, воїна-захисника, людину мужню. Таким, яким є Руслан Кошулинський. Закликаю всіх українців на вибори прийти, проголосувати за націоналіста, за кандидата від об'єднаних сил націоналістів Руслана Кошулинського для того, щоб змінити країну і вичистити всю цю гниль. Дякую. Друзі, я помилилася, у нас ще залишається якраз 3 хвилини і пан Михайло Бондар передає слово своєму колезі пану Савці. Я думаю, що ми тільки підтримаємо цей останній виступ нашого шановного колеги. Будь ласка. І завершимо потім нашу роботу. Я на хвилину продовжую. Дякую, пані головуюча. Дорогі колеги, шановні українці, на протязі поточного тижня ми розглядали самі найважливіші питання, які стосуються нашої держави України. Це наша духовність – це українська мова, яка необхідна як ніколи для того, щоб затвердити законом, для того, щоби мали свій щит, духовний щит від московської інформаційної війни. на жаль, ми тільки дійшли до 400 питання, поправок, які ми могли розглянути, більше їх в цьому нашому залі Верховної Ради України. Но деякі політичні партії,

державну мову нашої держави України. Це перше. Друге, на що я би звернув увагу. На даний час, коли п'ятий рік іде війна, ми перед виборами начинаємо слухати певні лозунги, які лунають з уст деяких кандидатів в президенти, які свої амбіції ставлять вище державних. Ми повинні розуміти, хто патріот кандидата в президенти, а хто людина, яка тимчасово відпрацьовує для того, щоб Україна була в окупації московської орди. На даний час багато що зроблено на протязі п'яти років, тому що ми знаємо прекрасно, що з самого початку 2014 року як такої армії не було. Армія була розграбована. Армія була растащена на всіх напрямках, починаючи з озброєння і закінчуючи соціальним забезпеченням військовослужбовців. На даний час ми знаємо прекрасно, що наша армія боєготова і готова захистити не тільки себе – нашу державу Україну, но і нашу Європу. І я би хотів звернутись до Кабінету Міністрів для того, щоб в Миколаївському гарнізоні 30, була, нарешті, поставлена на цьому крапка, щоб військовослужбовці, їхні сім'ї отримали житло, які закуплені за кошти народу України. Протягом вже п'ятого місяця,

Чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться наступного тижня, якраз 19 березня, о 10 годині ранку. А ранкове засідання Верховної Ради України сьогодні я оголошую закритим. Всім дуже дякую. дякую.